sad ćemo nastaviti raspravu po utvrđenom dnevnom redu. Dogovorili smo se da ćemo objediniti dvije točke dnevnog reda, sada koje su na redu. To je: - a)Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2014.godinu. - b)Prijedlog godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2014.godinu. Koje je Vlada podnijela izvješće na temelju članka 110. Zakona o proračunu. Kod rasprave o godišnjeg izvještaja primjenjuje se članak 213. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o ovom izvješću proveli su Odbor za financije i državni proračun, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za poljoprivredu, Odbor za prostorno uređenje i i graditeljstvo, Odbor za Hrvate izvan RH. Izvješće ovih radnih tijela Hrvatskog sabora primili ste na sjednici. Zatim ćemo o istom raspravljati. Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2014.godinu. Podnositelj izvješća je Državni ured za reviziju temeljem članka 6. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Materijale ste također primili. Vlada je na ovo izvješće dostavila svoje mišljenje. Raspravu o izvješću proveo je Odbor za financije i državni proračun. Izvještaj ili izvješće ovog odbora ste primili na sjednici. Dakle u objedinjenu raspravu su se dogovorili da klubovi imaju 20 minuta. Mislim da je dosta za raspravu 10 minuta, pojedinačnu raspravu, nemojmo sada rastezati. Vi znate vrlo koncizno iznijeti svoja stajališta pa će to biti ovom prilikom u okviru 10 minuta o obje teme. Da li predstavnici Vlade, da zamjenik ministra Igor Rađenović, zamjenik ministra financija o prijedlogu izvještaja za izvršenje državnog proračuna RH za 2013. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo ako mogu samo jednom rečenicom se osvrnuti na ovaj uvodni dio što se tiče financijske discipline, kolega Baranović je sada otišao, ali ako se išta može uzeti u plus ovoj Vladi onda je to u svakom slučaju trud na uvođenju financijske discipline i reda na području međusobnih odnosa i zaštite tržišne utakmice. Tako da ćemo i ove navode provjeriti. Sve nadležne inspekcije i svi kompjuteri će biti upaljeni i provjerit ćemo ono što možemo napraviti ali kažem dobro je i efektno ovako reći za hrvatskom govornicom pa otići jednu tezu, ali kažem ako nam je nešto u plusu i na što sam ja osobno kao zamjenik ministra u zadnjih godina dana ponosan onda je to upravo rad na tom trudu. No vratimo se temi, a tema je dakle izvješće o izvršenju državnog proračuna za 2014.godinu. Svi ste primili materijale. Ima ukupno 1917. Ne sumnjam da dobar dio onih koji jesu ekonomisti i kojima to je kor biznis su toga savladali. Podsjetit ću samo dakle da ovo vaše izvješće sadrži dakle opći dio državnog proračuna, sadrži i posebni dio koji uključuje organizaciju ekonomsku i programsku klasifikaciju, sadrži iscrpan izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2014.godini, sadrži izvještaj o korištenju proračunske zalihe, o danim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima, sadrži obrazloženje makroekonomskih pokazatelja te ostvarenja prihoda i primitaka, sadrži tablicu deficita općeg proračuna zajedno sa obrazloženjem i sadrži izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u prošloj godini zajedno sa obrazloženjem tih izdataka. Objedinili smo raspravu, tu je dakako i mislim da je to dobra praksa i izvješće državne revizije. Zbog toga je ovo izvješće možda i nešto kasnije ovdje pred vama nego što je to bio uobičajeno prethodnih godina, tj. godina kada to izvješće nije išlo zajedno ali mislim da je dobra praksa Hrvatskog sabora da zajednički raspravljamo i o samom izvješću Vlade ali i o kontrolnom korisnom i kvalitetnom izvješću državne revizije o izvršenju državnog proračuna. Dozvolite nekoliko rečenica da se podsjetimo oko makroekonomskih pokazatelja u prethodnoj godini. Dakle u 2014. u 2014. BDP je nažalost zabilježio smanjenje od 0,4% ali ipak trend je da tako kažemo sa one negativne strane bio pozitivan jer se radilo jer se radilo o usporavanju pada od 0,5%, 0,9% je bio pad u 2013. Znamo da je zadnji kvartal bio pozitivan, znamo da je prvi kvartal ove godine pozitivan, iskoristit ću kraj ove rasprave da kažem nešto o tim podacima, ali kažem radi se o izvješću o 2014.pa se moramo podsjetiti točnih brojki. Indeks potrošačkih cijena zabilježio je smanjenje od 0,2% dakle imali smo laganu deflaciju. Industrijska proizvodnja to je ono što je bilo pozitivno u prošloj godini je nakon pet uzastopnih godina pada konačno zabilježio rast od 1,3%. Lagani blagi rast zabilježio je i promet u trgovini na malo od 0,3%. Pozitivno je bilo i ono što se događalo u turizmu, dakle zabilježen je rekordan broj dolazaka i noćenja. Ukupan broj dolazaka povećan je 5,6, a noćenja 2,6 u odnosu na prethodnu godinu. Zabilježili smo i određena pozitivna kretanja u robnoj razmjeni pa je tako robni izvoz povećan za 8,7, robni uvoz za 4,3%. Glavni efekt od toga ulazak na europsko tržište dodatno otvaranje i skidanje barijera tako da i izvoz i uvoz raste, ali najvažnije je to da izvoz raste dinamičnijom stopom. Kada govorimo o prihodima nešto detaljnije, dakle ukupni prihodi državnog proračuna u prošloj godini iznosili su 114,7 milijardi kuna, 0,2% više od planiranog, a u usporedbi sa prethodnom godinom više za 5,4%. Najznačajniji prihodi među njima to su porezni prihodi iznosili su 63,1 milijardu, međugodišnjim povećanjem od 0,6%, a 0,9 u odnosu na planirano. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su 1,4 milijarde kuna što je također međugodišnji rast od 2,1%. Znate da je gro tih prihoda u proračunima lokalne samouprave. Prihodi od poreza na dobit je bio 5,7 milijardi kuna i zabilježeno je međugodišnje smanjenje od 11,1% zbog nešto smanjene gospodarske aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu. Porez na dodanu vrijednost, najizadšnji i najznačajniji porez iznosio je 40,9 milijardi kuna što je povećanje od 1,7%. Trošarine i posebni porezi dakle i trošarine su iznosili 12,8 milijardi nešto više nego prethodne godine. Tu smo imali neke manje izmjene i usklađenja i to je glavni uzrok. Prihodi od doprinosa iznosili su 41,7 milijardi što je povećanje od 12,3%, zbog primarno zbog povećanja povratka stope doprinosa na zdravstveno osiguranje sa 13 na 15% i zbog onih 3 milijarde akumulirane štednje iz drugog stupa, za prvi stup koji je u sklopu EDP procedure prebačen u prvi stup. Prihodi od pomoći zabilježili su rast 27% što je i očekivano budući da su to uglavnom fondovi EU i schengenski proces on je glavna sastavnica toga porasta. Dozvolite nekoliko rečenica i o rashodima u prošloj godini. Rashodi su iznosili 127,5 milijardi kuna ili 98% planiranog. Izvršenje rashoda bilo je veće za 2,5 milijarde kune nego u prethodnoj godini ili 2%, ali primarni razlozi zato su cjelogodišnja obveza plaćanja doprinosa proračuna EU, dakle u iznosu od 1,7 milijardi kuna, povećani rashodi na kamate 651 milijun kuna, te glavni izvanredni rashod prošle godine sanacija od poplava 406,9 milijuna kuna, nešto od toga ćemo imati i ove godine. I ako izuzmete ta tri izvanredna jednokratna događaja onda vidite da rashodi su imali zapravo svoj realan pad u odnosu na prethodnu godinu za razliku od prethodne. Rashodi za zaposlene iznosili su najznačajniji rashodi iznosili su 21,5 milijardu kuna što je 99,2% plana manji za 214 milijuna kuna ili 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neki dan smo objavili ukupan broj zaposlenih zapravo Ministarstvo uprave dakle 2993 ako se ne varam manji broj zaposlenih. Razlog toga je da je ovaj broj manji nešto slabiji pad svega 1% i zbog ovog porasta doprinosa za zdravstveno osiguranje koji dakako utječe i na troškove državnog proračuna. Materijalni rashodi također su smanjeni 7,6 milijardi su iznosili, 93% plana ili 415 milijuna ili 5,2% manje u odnosu na one u 2013.godini. Subvencije 5,2 milijarde također nešto manje, ali tu je glavni uzrok kod subvencija dakle smanjenje onih iz poljoprivrede. Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države izvršeni su 8,6 milijardi ili 98,1%, a najizdašnije uz dakako rashode za zaposlene, naknade građanima i kućanstvima iza sebe kriju dakako mirovine u iznosu od 36,3 milijarde kuna. Zdravstvo koje je u prošloj godini u kojoj smo svi zajedno potrošili 22 milijarde kuna, te sustav socijalne skrbi u iznosu od 2,1 milijardu kuna. Dakle nabrojao sam najznačajnije sastavnice rashodnog dijela. Ostali rashodi ukupno su iznosili 4,8 milijardi kuna ili 89% onoga što je bilo planirano. Dakle u 2014.godini ostavljen je manjak konsolidirane opće države u iznosu od 13,5 milijardi kuna ili na razini BDP-a 4,1% što je za 0,9% boda za 0,9% boda manje u odnosu na planirani manjak. Da ne bi bilo zabune da se poslije ne ponavljamo vrlo često u ovoj sabornici se spominju razlike metodologija, govorimo o nacionalnoj metodologiji o keš principu o načinu na koji ovaj proračun i planiramo i izvršavamo sve ove godine i na način kao što to čine i druge zemlje u EU. ESA metodologija je nešto drugo ali rado možemo i o tome porazgovarati u sklopu ove rasprave. Dakle zaključno oko brojki, ukupan manjak državnog proračuna je bio je bio u užem smislu državnog proračuna 12 milijardi 812 milijuna ili 3,9% BDP-a, izvanproračunski korisnici u manjku 377 milijuna ili 0,1% BDP-a manjak jedinica lokalne države, dakle jedinica lokalne samouprave bio je uobičajeni višak prethodnih godina, prošle godine su ostvarili manjak konsolidirano 358 milijuna kuna tako da to sve zajedno iznosi

ovaj izvještaj vi ste primili i Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila koji je dakle na osnovu Izmjenama zakona o fiskalnoj odgovornosti koji je stupio na snagu i 8. veljače, dodatno dakle i onaj prvi zakon ako se ne varam iz 2012. postojanje navedenih dakle fiskalnih pravila utvrđuje Povjerenstvo za fiskalnu politiku, Sabor raspolaže sa tim izvješćem. I to fiskalno pravilo primjenjuje se dakle nakon što Vlada donese plan prilagodbe u svrhu ostvarenja srednjoročnog proračunskog cilja a na preporuku Vijeća Europske unije. Do utvrđivanja srednjoročnog proračunskog proračunskog cilja i plana prilagodbe vrijedi privremeno fiskalno pravilo a prema kojem međugodišnja stopa rasta rashoda općeg proračuna ne smije biti veća od međugodišnje stope rasta projiciranog, odnosno procijenjenog BDP-a u tekućim cijenama. Kao što je vidljivo iz ovog izvješća za prošlu godinu to pravilo nije zadovoljeno, rashodi općeg proračuna za izračun fiskalnog pravila smanjeni su za 0,3% dok je prilikom izrade, dakle prilikom procjene, prilikom zadnje izrade za rebalans posljednjih izmjena i dopuna proračuna, procijenjen domaći brutoproizvod bilježio povećanje od 0,6%. I ukoliko dakle to tumačimo vidimo da fiskalno pravilo nije ostvareno. U konačnici međugodišnja stopa rasta rashoda imala je negativnu stopu od 0,3% a BDP, danas to znamo iznosio je 0,4%, dakle -0,4% i to je ta dodatna razlika, oko toga stoji. Zaključilo je to Povjerenstvo za fiskalnu politiku, Povjerenstvo za fiskalnu politiku je između ostalog zaključilo i sljedeće da Vlada nije uspjela smanjiti manjak opće države za 2014. godinu ali je provela strukturne reforme u obujmu koji je bio usuglašen sa Europskom komisijom zbog čega se može zaključiti da je Hrvatska poduzela učinkovite akcije na smanjivanju prekovremenog deficita. Citirao sam zaključak Povjerenstva za fiskalnu politiku. Toliko o fiskalnom pravilu. Dozvolite svega nekoliko rečenica o, obično je to tema o izvršenju proračunske zalihe. Usuđujem se reći, bar koliko ja pamtim nikad kraće izvješće o proračunskoj zalihi, jednostavno zato što je bilo relativno malo odluka u tom pogledu. Državna revizija i dan danas ima ima opravdane prigovore na to. Dapače i dobro je da se u proračunskoj zalihi stvarno izvršava samo ono što je izvanredan događaj i što se nije moglo planirati na početku godine za koju se proračun predlaže pa je tako od ukupno 119 milijuna i 708 tisuća proračunske zalihe 56% za, potrošeno za podmirenje naknade i troškova po sudskim presudama, sudskim ovrhama čak 56 milijuna. Mi, često to govorim i u Ministarstvu financija bili bi sretni da i kada bi uspjeli sve proračunske korisnike na neki način natjerati da te svoje stavke planiraju u okviru svojih redovitih stavki kao što to čine tvrtke kada rade rezervacije. I u tom pogledu svake godine pomalo napredujemo ali još uvijek nedovoljno prema stajalištu državne revizije i dobro je da je tome tako. Zakon predviđa da se iz proračunske rezerve pravo da donese određene odluke isplati sredstava ima i predsjednik Vlade i ministar financija do određenog iznosa. U protekloj godini to ni predsjednik Vlade ni ministar financija nisu koristili već samo dakle odlukama Vlade ukupno kažem na nikad kraćem izvješću

su donesene odluke, imate detaljan izvještaj o tome, gro toga je Ministarstvo gospodarstva ali da ne idem dublje da ipak stignem u ovom vremenu koje je predviđeno. Spomenuh izvješće o obavljenoj reviziji, ne bih dugo o njemu, tu je i gospodin Klešić sa najjačim timom izvješća državne revizije, ono što mogu reći i ono što govorim u svojim javnim nastupima, što govorim na matičnom odboru za financije da mi je zadovoljstvo vidjeti uvijek tako duboko i stručno izvješće i da je ono dobar korektiv i za nas u Vladi u cjelini a i za Ministarstvo financija da se iz godine u godinu poboljšamo. Usuđujem se reći da smo tu na zajedničkom putu i zajedničkom poslu i dobro je da kažem nas oni upozoravaju što i kako treba popraviti. Uvijek se dakako može bolje, mi se na tome trudimo. Određene prigovore ili manja neslaganja sa samim izvješćem je Vlada imala, to je sastavni dio izvješća izvješća Vlade dakle o, zapravo očitovanja Vlade na izvješće o obavljenoj reviziji, također ih imate, ne bih ja sada detaljno, glavni prigovor je oko Croatia osiguranja ali, kažem u ovom uvodnom slovu da ne idem dalje. Rekoh na početku, govorim o izvješću o prošlog godini, o brojkama iz prošle godine, svaka Vlada, svako ministarstvo, svaki Sabor nasljeđuje nešto što je izvršeno prethodno. Dozvolite evo da podsjetim, zapravo da kažem nekoliko rečenica i o najnovijim brojkama oko dakle financijskih pokazatelja i zapravo makroekonomskih pokazatelja u prvim prvim mjesecima ove godine koji se nastavljaju i na proteklu godinu. Pa tako rast izvoza u prva četiri mjeseca ove godine dodatno raste za 10% a uvoz za 4%. Rastu zemlje U prva četiri mjeseca raste čak 12% i pokrivenost uvoza izvozom u istom razdoblju je porasla sa 57,5 na 60,8%, znamo da je oko tog pokazatelja bilo nekih priopćenja iz ureda predsjednika. Taj postotak je još uvijek daleko ali raste i to je pozitivan pokazatelj dakle da je 60,8% pokrivenost uvoza izvozom pa kada tome dodamo usluge onda je uravnotežena ili čak pozitivna platna bilanca ali da ne idem dalje oko toga. Dakle ukupan izvoz u protekloj godini porastao je 6,32%, raste ove godine. Investicijska klima poboljšana je strana direktna ulaganja prošle godine porasla su 400%. Istina Bog na niskoj bazi 2013., ali porast od 400%. 735 milijuna je bilo u '13., 2 milijarde 876 milijuna u protekloj godini izravnih stranih ulaganja. BiH roj dolazaka turista rekao sam nadmašen je u prošloj godini. Samo u ožujku ove godine broj dolazaka raste za 18,9%, broj noćenja čak za 22%. Industrijska proizvodnja, najvažniji pokazatelj koji je pokazatelj oporavka gospodarstva, u svibnju je iznosila više 4,4% nego u svibnju prethodne godine. U prvih 5 mjeseci rasla je u odnosu na prošlu godinu za 1,3%. Podsjećam da je i prošle godine u odnosu na '13. industrijska proizvodnja rasla 1,3%. Osobna potrošnja raste deveti mjesec za redom, prihodi od trgovine na malo 2,5% gore, rast prometa osobne potrošnje 9 mjeseci u kontinuitetu zadnji put se dogodio 2007. godine,

pomagao je da rast gospodarstva se nastavi i u prvom tromjesečju ove godine i da dakle imamo drugi kvartal, rast gospodarstva i … posljednji kvartal prošle godine, prvi kvartal ove godine, a i svi pokazatelji za ova dva mjeseca pokazuju da je tome tako. Obujam građevinskih radova primjerice nakon dugo godina u ožujku je porastao za 1,2%, u travnju također, doduše simbolično 0,1 ali raste u kontinuitetu. I zadnje i ne najmanje važno, važno je reći da je u svibnju ove godine po treći mjesec zaredom zabilježen pokazatelj broja zaposlenih, dakle broj zaposlenih raste ne u odnosu na prethodne mjesece i sezonski porast već u odnosu na isti mjesec prošle godine. To više nije jedan mjesec, nije dva mjeseca, to je tri mjeseca i to je jasan pokazatelj da broj zaposlenih raste i da konačno stopama i brzinom, da ne budem sad preoptimističan, stopama i brzinom s kojom nismo zadovoljni ali da idemo prema gore i da tako možemo nastaviti. Evo toliko dame i gospodo zastupnici za ovo uvodno slovo. Vjerujem da će rasprava biti zabavna i živa kao što je to uvijek, a ja sam raspoložen da odgovorim na sva vaša eventualna pitanja. Hvala lijepa. uvodno izlaganje drugog dijela današnje objedinjene rasprave. Glavni državni revizor, poštovani Ivan Klešić. Izvolite. **Klešić, Ivan** Hvala lijepa Ivan** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Cijenjene zastupnice i zastupnici. Pred nama je Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu koji je Državni ured za reviziju dostavio Hrvatskom saboru u zakonski predviđenom roku. Revizija je planirana i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje je li godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu sastavljen u skladu s računovodstvenim propisima te jesu li dosljedno primijenjene odredbe zakona i drugih propisa koji uređuju proračunska pravila. Za potrebe izražavanja revizorskog mišljenja provjereno je izvršenje naloga i preporuka ranije revizije, planiranje računovodstva računovodstva državnog proračuna i izvještavanje, ostvarenje prihoda, izvršenje rashoda, zaduživanje i izdavanje jamstava te odobravanje sredstava iz proračunske zalihe. Za Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu izraženo je uvjetno mišljenje. Na izražavanje uvjetnog mišljenja između ostalih utjecale su sljedeće činjenice. Dio nepravilnosti utvrđenih revizijom za ranije godine ponovljen je i u 2014. godini, deficit opće države iskazan je na temelju podataka koji proizlaze iz različitih računovodstvenih načela. Stoga su rashodi i deficit državnog proračuna te primici od zaduživanja i dug državnog proračuna iskazani u manjem iznosu za 361,5 milijun kuna. U glavnoj knjizi državnog proračuna i bilanci sa stanjem 31. prosinca 2014. godine nisu evidentirani sveukupni podaci o državnoj imovini. Uz zahtjeve za izdavanje jamstava u 2014. godini nije priložena cjelokupna dokumentacija. Sredstva proračunske zalihe u 2014. godini kao i prethodnih godina dijelom nisu korištena u skladu s odredbama Zakona o proračunu jer su financirani rashodi koji su bili predvidivi te ih je po mišljenju državnih revizora bilo moguće planirati. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nije cjelovit jer ne sadrži podatke o zaduživanju kod međunarodnih financijskih institucija i preuzetim obvezama po kreditima od drugih pravnih osoba. Osim toga, revizijom je utvrđeno ciljevi sanacije zdravstva nisu postignuti iako je u 2013. i 2014. godini za sanaciju iz državnog proračuna utrošeno ukupno 6,5 milijardi kuna. Naime, nepodmirene dospjele obveze saniranih zdravstvenih ustanova i Zavoda za zdravstvo koncem 2014. godine iznosile su 1,9 milijardi kuna. Kontrola ulaznih računa kod koje HBOR ispostavlja Državnoj riznici je nedostatna. Odgođeno je donošenje strategije upravljanja javnim dugom, a s obzirom na potrebe državnog proračuna za zaduživanjem te rast duga mišljenje Državnog ureda za reviziju je da donošenje strategije nije trebalo odgoditi. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici, za otklanjanje svih ovih nepravilnosti i propusta Državni ured za reviziju je dao naloge i preporuke i po njima se mora postupiti. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala i vama poštovani glavni državni revizore. Sad ćemo najprije na replike. Poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. Nema ga, gubi pravo. Poštovani zastupnik Krešimir Bubalo, replike su sve na izlaganje poštovanog zamjenika ministra Igora Rađenovića. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Evo bit će dosta toga govora danas, ali poštovani zamjenik ministra Rađenovića, gospodina Baranovića. Ali mislim da mu to nije bilo potrebno, jer upravo i glavni državni revizor jasno da je iskazao za resorno Ministarstvo financija uvjetno mišljenje. Prema tome, u revizorskom izvješću piše da dio nepravilnosti utvrđuje revizija za ranija razdoblja također nisu ispravljena. Ali ono što posebno bode oči, a vi ste se na kolegu Baranovića osvrnuli. Pa ni država neuredno plaća i kada gledate da milijardu i 959 milijuna 545 tisuća 433 kune nije plaćena obveza vezano za ministarstvo upravo zdravstva, onda se vidi da i ministarstvo neuredno izvršava svoje obveze. No kolega Baranović je govorio o Zakonu o plaćanju i onoga što mi u poljoprivredi često vidimo da se našim poljoprivrednicima ne izvršavaju obveze. Prema tome, upravo Ministarstvo financija mora voditi brigu oko toga i da iz mjeseca u mjesec imamo što bolje plaćanje, što urednije servisiranje obveza, a kad vidimo da ste dobili uvjetno mišljenje, kada vidimo da Ministarstvo financija ne izvršava svoje obveze uredno što onda možemo pomisliti tek za one tajkune koji neuredno izvršavaju svoje obveze prema poljoprivrednicima. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Pa nisam se obrecnuo gospodine Baranović jedino sam primijetio da ga nema u tom času u dvorani, a osjetio sam se ponukan reagirati na, uvodan dio u ovu raspravu. Dapače, zahvaljujem gospodinu Baranoviću što nas je na to upozorio i kao što sam rekao uvodno možemo i hoćemo i reagirali smo već evo da nadležni vide o čemu se dakako radi. Dakako da u glavi ne možemo imati sve rokove plaćanja. Ja sam samo rekao i mislim da činjenice to potvrđuju da se ovoj Vladi teško može prigovoriti da nije gro svojih napora uložila upravo na sređivanja odnosa na gospodarskom tržištu, na financijskom tržištu, na rokove plaćanja itd. Pa upravo takve zakone smo donosili još dok je svježe i dobro osunčani ministar financija bivši bio ovdje. Sjećate se koliku je količinu zakona u ovoj Vladi smo donosili za stabilizaciju financijskog tržišta i za uvođenje financijske discipline. Da li da spominjem opet fiskalne blagajne i sličnu priču i sjećamo se koliko kritika da sad ne budem zločest i prisjećam se i sa ove strane sabornice koliko je bilo kritika oko tih projekata i oko nemogućnosti itd. Prema tome, ova Vlada jest i ustrajat će na podizanju financijske discipline dokle god to može. Naravno da stanje neće biti idealno i da kad dolazite iz lošeg stanja ne možete stvari poboljšati. Demokracija je u nekoj afričkoj zemlji da dođe do stupnja Velike Britanije ili Sjedinjenih Država trebat će neko vrijem, tako i ovo naše vrijeme zahtjeva, ovaj naš napor zahtijeva određeno vrijeme. Ali kao što ja volim često u šali reći, kao u onom bosansko-hercegovačkom filmu svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo i vjerujem da ćemo tu mogućnost iskoristiti još ovih 6 mjeseci, a nadam se i narednih 4 godine jer Hrvatskoj je potrebna dodatna i daljnja stabilizacija i na tom području. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Borić, replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zamjeniče ministra, ja ću nešto malo drugačije od vas. Nakon proteka nekoliko mjeseci od početka mandata ove Vlade agencije koje procjenjuju kreditni rejting država spoznale su reformski potencijal Kukuriku Vlade i dodijelili nam razinu koja se popularno naziva smeće. Nakon proteka 3 i pol godine mandata još uvijek smo na istoj razini što je porazna činjenica ja mislim za sve nas koji se bavimo politikom, za vas, za sve građane RH. ovo pitanje odgovoriti na način da usprkos toj činjenici mi se zadužujemo jeftinije itd. Ali je i činjenica to da usprkos činjenici da postoji jeftini novac mnoge države sa boljim kreditnim rejtingom zadužuju se jeftinije od nas. Pitam vas što ste kao Vlada poduzeli u protekle tri i pol godine da se pomaknemo barem za jednu razinu više, pa da na taj način ubuduće omogućimo veće mogućnosti same države. I drugo pitanje je vezano uz realizaciju određenih ministarstava. Ministarstva regionalnog razvoja silnim naporom uspjelo je realizirati cijelih 480 milijuna kuna u razvoj ruralnog područja 120 nisu uspjeli potrošiti. Jedini koji je gori od ministra Grčića u realizaciji 2014. bio je ministar Maras. To je ovaj što svaki dan vrti nekakve kotačiće po javnoj televiziji i zaboravi u 2014. potrošiti 320 milijuna kuna od 640. Naravno, to ga ne sprječava u tome da svima dijeli lekcije kako i što treba raditi. Znači, ne razvijemo ruralni prostor, ne pomognemo gospodarstvu i onda si uzmemo za pravo da dijelimo svima lekcije kako nešto treba raditi u ovoj državi. Gospodine zamjeniče ministra mislim da je izlaz iz krize daleko i građani jednostavno taj izlaz vide sve više na graničnim prijelazima od Bregane, Rupe pa nadalje i to je najžalosnija priča o kojoj niste ništa govorili samo ste iznosili podatke Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa moj je posao da kada je točka dnevnog reda Izvješće o izvršenju državnog proračuna da iznosim brojke koje dakako imaju veze sa istinom i o tome je uostalom i pokazala i dokazala izvješće Državne revizije. Postoji manja neusklađenost oko knjiženja, svih prethodnih godina postojale su i veće te neusklađenosti itd. promjena metodologije, pa ćemo i sljedeće godine vjerojatno razgovarati o problemima oko toga što je HZZO izašao iz Riznice pa ćemo oko toga. Imamo problema oko praćenja i oko svega, ali kažem izvršenje proračuna u konačnici mislim da pokazuje veću urednost nego izvršenje proračuna prethodne godine pa i svih prethodnih godina unazad. I mislim da to jest trend na koji u krajnjoj liniji i trebamo biti ponosni ne do kraja zadovoljni, ne zadovoljeni u potpunom smislu. Trebamo se truditi da idemo korak dalje. Rekli ste što smo učinili da poboljšamo stanje za međunarodno zaduživanje pa je to bila izlika da održite kratak politički govor o tome zašto ova Vlada ne valja, zašto pojedina ministarstva valjaju ili ne valjaju. Oko toga se vjerojatno nikada nećemo složiti. Vaše je pravo i da tu svoju kritičnu notu iskažete, ja mislim drukčije. Pokazatelji o kojima sam govorio, pa sa te strane možda zlouporabio jer nisam baš najuže govorio o temi nego sam govorio ali mislim da je to i važno i za ovaj Sabor da kažemo o najnovijim o najnovijim trendovima u makroekonomiji, možemo nešto i oko punjenja proračuna. On se također puni i u prvih 6 mjeseci. Prema tome, govorio sam o tome da idemo u pozitivnom smjeru nakon 6 godina i mislim da je to dobro. Naravno da se mi nikada nećemo složiti da li su da li su EU fondovi ispunjeni do kraja ili nisu, da li su projekti gospodina Marasa ispunjeni do kraja ili nisu. Ja, za razliku od vas, mislim da su napravljeni optimalno, gotovo na vrhuncu tih mogućnosti i oko toga u krajnjoj liniji ćemo sučeljavati koplja. Ali nemojte gospodine zastupniče govoriti da sam govorio brojke koje nemaju veze s istinom. To je bila vaša zadnja rečenica, jer su sve brojke ove u punoj istini. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Damir Kajin, replika. Otkuda početi? Od jedne nelogičnosti koja doista poprima epske razmjere. Ministarstvo gospodarstva imalo je proračun milijardu i 454 milijuna kuna. Uzmimo malo gospodarstvo, 476 milijuna kuna, ili Ministarstvo turizma 220 milijuna kuna. E sad, ono što čovjek jednostavno ne može vjerovati, na strani 59. se iznosi da na osnovi prikupljenih podataka utvrđeno je da je iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2013. godini programima i projektima organizacija civilnog društva dodijeljeno ukupno 560 milijuna kuna putem natječaja, javnih poziva i drugih programa koje su provodila 24 državna tijela. Iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave dodijeljeno im je još milijardu i 44 milijuna kuna. Sveukupno u 2013. iz javnih izvora u RH projektima i programima u organizacijama civilnog društva dodijeljeno je milijardu i 604 milijuna 923 tisuće 803 kune i 68 lipa. Milijardu i 604 milijuna kuna! To je ekvivalent proračuna Ministarstva gospodarstva, od milijardu i 465 milijuna kuna i Ministarstva turizma zajedno. Ja mislim gospodo ako želimo stvarno to gospodarstvo pokrenuti poglavito malo koje je prošle godine imalo pad prihoda u odnosu na planirani izvorni plan od čak 41% da se po tom pitanju nešto mora učiniti. Malo gospodarstvo naprosto krahira, njima tim ljudima je iz dana u dan sve teže, gotovo se usuđujem kazati da ovim malim obrtnicima, zanatlijama itd. je teže od radnika koji kod njih rade. Ponavljam, ove nelogičnosti, ove brojke i ovu jednu ja kažem **Leko, Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zaboravio sam uvodno reći da dakle Vlada u cjelini ima, sastoji se od ministarstava i svako za sebe na neki način odgovara za svoje poslovanje. Zaboravio sam reći da među osam ministarstava u 2013. ako se ne varam 1 od ministarstava je dobilo pozitivno mišljenje, a na kritiku gospodina Borića upravo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dakle ima bezuvjetno mišljenje i po PS-u je da tako kažem obavljalo svoj posao. Da se nadovežem na vašu repliku oko znatnog iznosa sredstava koji ide u udruge, ide iz državnog proračuna i znatno više iz lokalnih proračuna, vidimo da su lokalni proračuni po prvi put imali značajniji gubitak u prethodnoj godini prije ovih mini poreznih promjena kada objektivno će imati nešto teškoća oko toga vidimo da lokalne samouprave imaju porast broja zaposlenih u proteklih nekoliko godina za razliku od države koja ima smanjenje broja zaposlenih. To su zdravi pokazatelji tj. zdrave informacije na temelju kojih jedna država, jedna Vlada, jedan Sabor u konačnici može i mora donositi zakone a koji govore o i poreznoj politici između ostalog. I vjerujem da će to biti temelj. Nadovezujem se na onu početnu raspravu oko uvođenja financijske discipline. Pa upravo Zakon o o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija je korak naprijed u daleko boljem i kvalitetnijem praćenju utroška raznoraznih neprofitnih organizacija, dakle udruga. I oko toga smo imali dosta kritika zašto smo neke obišli, zašto nismo, da li smo išli dovoljno duboko? Sa jedne strane u Parlamentu imali smo kritiku mnogih udruga da im zadiremo u da im zadiremo u neovisnost, da nije dobro da država toliko upire, ali kažem mislim da se i taj zakon pokazao kao korak naprijed u podizanju transparentnosti upravljanja javnim novcem. Novac koji ide u ovom smjeru, dobro ste rekli gospodine zastupniče, jest velik i dobro je da svi zajedno odlučujemo Hvala i vama zamjeniče ministra. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. S obzirom da sam prvi na raspravi vrlo kratko oko dvije stvari. Prilikom donošenja Proračuna za 2015. Vlada je iz Zakona o izvršenju proračuna izbacila odredbu kojom se regulirao iznos javnog duga. Rečeno je da će to biti regulirano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. S obzirom da ste govorili o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti zanima me kad će se to dogoditi. A što se tiče financijske discipline ja ne pamtim da je u nalazu Državne revizije stajala konstatacija da je nevjerodostojan prikaz deficita, ne pamtim. Ako je nekad stajalo ja se ispričavam, ali mislim da imam dobro pamćenje. Prvi puta u nalazu Državne revizije se zapravo pojavilo to da je Državna revizija konstatirala da je nevjerodostojan prikaz deficita zbog korištenja različitih računovodstvenih politika. A o tome ću nešto više kasnije. I druga stvar kad ste već spomenuli računovodstvo neprofitnih organizacija molim vas da li se Košarkaški savez vodi po računovodstvu neprofitnih organizacija ili prema Zakonu o računovodstvu? Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa na ovo vaše zadnje pitanje ima očigledno drugih razmišljanja u javnosti, konačni slučaj reći sportska komisija i ako se ne varam po …/Upadica se kaže mi kolegica Bajo po neprofitnim, dakle po ovome, prema tome trudit ćemo se da u tom pogledu i nastavimo ali uzmite u obzir da ne mogu baš sve iz glave ovako odgovoriti ko na ispitu. Nisam se baš spremao za taj dio ispita pa ću vam govoriti oko toga budući da je kolegica Bajo kontinuitet i struka u tom pogledu i jedan od glavnih pisaca ovoga zakona kojega sam spomenuo, pa računovodstvo neprofitnih organizacija. Kritika oko javnog duga koji nije, da nama je metodologija bila ista sve ove godine, e sad revizija je ušla nešto dublje i to je ona moja rečenica koju uvijek važem da kažem zašto je dobro da tako ulazi i zašto je dobro da budu što je moguće precizniji i strožiji da tako kažem u ocjenjivanju trošenja novca proračunskih korisnika. Ja se sjećam neka moja bivša vremena su bila vezana uz Grad Zagreb pa je nalaz državne revizije u Gradu Zagrebu bio 7, 8 stranica prve godine, danas je na 200 stranica. Nije se puno toga promijenilo u poslovanju Grada Zagreba. Jednostavno državna revizija ima veće kapacitete, veću mogućnost, bolje su organizirani da mogu dublje i jače uči oko pregleda određenih situaciju. I dobro je da je tome tako. I moramo svi zajedno pomoći da bude još više u tom smjeru. To je razlog zašto je ovih 300 milijuna razlike. Što se tiče Zakona o fiskalnoj odgovornosti i javnoga duga, zapravo javnog duga koji je definiran u Zakonu o proračunu, ovo što ste rekli, što smo ga izbacili van da rekli smo da ćemo ga staviti u Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Nismo dosad donijeli pred vas Zakon o fiskalnoj odgovornosti jer čekamo stav Europske komisije u tom pogledu. 6.7.je sastanak u Zagrebu, vjerujemo, mi smo apelirali da ćemo u tom pogledu dobiti konačan odgovor na naše prijedloge. Vjerujemo i nadamo se da taj konačan odgovor ćemo čuti na sastancima 6.7., kažem za nekoliko dana u ponedjeljak u Zagrebu i da ćemo onda biti spremni da pred Sabor donesemo Zakon o fiskalnoj odgovornosti zajedno sa tom odredbom. Hvala gospodine predsjedniče. **Leko, Josip (SDP)** Hvala Sabor nije arbitar niti daje vjerodostojna tumačenja izvan poslovnikom predviđene procedure. Pa svako stajalište ovdje ne obvezuje Sabor ako nije po proceduri predviđenoj Poslovnikom. se ne čuje./… Hvala lijepa. Morao sam to reći jer je to važno radi javnosti. Kolega Šuker ako želite biti arbitar morat ćete, ona nemojte dobacivati. Hvala lijepa. Imamo repliku poštovanog zastupnika Dujomira Marasovića. Štovani gospodine predsjedniče Sabora, gospodine zamjeniče ministra iznenađen sam svim onim što ste rekli. Vaše izlaganje je jedan običan pamflet, možemo još dati predizborni pamflet i ništa više. Možemo fonogramom ustanoviti da sam prije godinu i pol dana rekao ako ne promijenimo gospodarsku politiku da će nam biti gore nego Grčkoj. Vi ste gori od jer oni makar daju penzionerima, a vi razbacujete lopatama novac onome kome ne treba u ovoj državi, vašim uglavnom trabantima koji će sutra izaći na ulicu, danas šute. Uglavnom u ove 3,5, 4 godine zaduženost Hrvatske ste doveli sa 48% na 90%, znači 10% godišnje BDP-a pravite duga. I ako bi još bili 4 godine na vlasti, to je 140, 150% gore nego u Grčkoj. Nije deficit države to što ste rekli nego je 20 milijardi, 20 milijardi. A inače i podatke govorite netočno. Kad sam rekao pamflet, rekli ste da je zdravstvo potrošilo 22 milijarde, evo ovdje lijepo s interneta ja skinuo što ste vi potpisali

Dakle, u svakoj korektnoj, odnosno normalnoj državi ova Vlada bi trebala, u pristojnoj državi, dat ostavku i raspisat hitno izbore. Jer ako ovako se nastavi uistinu će nam biti gore nego u Grčkoj, lupit ćemo glavom u zid, a nećemo više imati andola niti tableta da izliječimo glavobolju. uvaženi zastupniče Marasoviću da ste vi iznenađeni sa mojom raspravom, da je ona običan pamflet i ja sa vašom replikom nisam iznenađen, navikao sam se i nemam šta dodati. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Frano Matušić replika. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa mogli bi parafrazirat Shakespearea i reći "Nešto je trulu u državi Hrvatskoj." Naime, naravno Shakespeare je to napisao da ako niste znali. Dakle imao činjenicu da zamjenik ministar dolazi pred Hrvatski sabor i govori da je deficit u prošloj godini 4,1%. To nije istina. Zašto? Zato što je Državni zavod za statistiku objavio da je u prošloj godini deficit bio 18,8 milijardi kuna što predstavlja 5,7% BDP-a. Državna revizija je rekla da vaši podaci nisu pouzdani. To piše u nalazu državne revizije kad govorimo o deficitu države. Dakle, 5,7% BDP-a a ne 4,1 kao što vi ovdje uvjeravate hrvatsku javnost. Vaš problem je još veći zato što po takvoj vrsti obračuna i takvom praćenju postupa Europska komisija i Europska komisija temelji svoj fiskalni nadzor upravo nad zemljama članicama EU upravo na takvom obračunu tj. metodologiji ESA 2010. I tu je vaš problem. Mi po vama vjerojatno ne bi bili ni u proceduri prekomjernog deficita, Dakle kako možete doći pred hrvatsku javnost danas kad imamo podatke Državnog zavoda za statistiku koji jasno kaže da je deficit prošle godine bio 18,8 milijardi kuna ili 5,7% BDP-a, kako možete doći ovdje i reći da je deficit 12,8 milijardi kuna ili 4,1%? Koga vi tu obmanjujete, koga želite obmanuti? Europsku komisiju koja isto kaže da je deficit u Hrvatskoj bio 5,7% jer priznaje upravo ovu metodologiju koja je rađena u DZS-U. Govorite Govorite dug opće države je točno rekao kolega Marasović, on je sa 48% narastao na 85% u vašem mandatu. Odgovor na repliku poštovani zamjenik ministra Igor Rađenović. da vidim da li ste vi bili prisutni u dvorani i da li ste slušali moj govor. Ja sam rekao nekoliko rečenica upravo u tom smjeru da govorim o nacionalnoj metodologiji, da sam i na Odboru za financije i često javno govorio o ESA metodologiji ESA 2010.i da je dobro da ju imamo, ali da u ovom Saboru sve ove godine i manda ove Vlade i prethodnih vlada razgovaramo i govorimo o nacionalnoj metodologiji kao što se to događa i u svim drugim parlamentima u Europi. Statistička metodologija je nešto drugo, statistička metodologija ESA 2010.nam pomaže da usporedimo deficite i da nije nikakva tajna,

komuniciramo i komuniciramo prema Europi. Ali ono što je bitno proračun na kojoj se metodologiji donosi na toj metodologiji se mora izvještavati. Prema tome, ne manipuliramo sa brojkama. Oko te situacije

ESA metodologiju unazad vremenski svega 2011.i najveći deficit u toj seriji je 2011.iznosio 25 milijardi kuna. Znači nije dobro da ovdje politiziramo, ja sam se trudio i trudim se da ne politiziram, ali evo sada sam izazvan prema tome ako gledamo po istoj metodologiji proračun 2011.je zadnja godina mandata vlade HDZ-a na čelu sa gospođom Jadrankom Kosor iznosio 25 i nešto milijardi kuna. Prema tome dobit ću odgovor na to i sa zadovoljstvo saslušati, ali neću dalje. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Vrlo ste korektni poštovani zamjeniče ministra. Poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine zamjeniče ministra. Kada Državni ured za reviziju jednoj slaboj ekipiranoj jedinice lokalne samouprave utvrdi uvjetno mišljenje na vođenje proračuna zbog toga što u proračunske rashode nisu uključeni svi rashodi u tekućoj godini onda ja to mogu prepisati neznanju te slabo kadrovski ekipirane jedinice lokalne samouprave. Ali kada Državni ured za reviziju iz tih istih razloga utvrdi Ministarstvu financija uvjetno mišljenje na vođenje proračuna i to Ministarstvo financija educira diljem države zaposlenike u lokalnoj samoupravi kako voditi općinski ili gradski proračun onda ja to prepisujem namjeri da se siva i turobna stvarnost prikaže ružičastom odnosno boljom nego što je ona je. Dakle isključivo se ovdje radi o namjeri kako bi se prikazalo boljim stanje javnih financija nego kakve kakve su one u naravi. I ako tome još dodamo da je MMF i da je Povjerenstvo za fiskalnu politiku reklo da deficit nije 4,1 nego 5,7 onda je je po meni skandalozno, ali … vi preko toga prelazite i na to ne osvrćete i to relativizirate. I kada već govorim o urednom vođenju državnog proračuna mene bi interesiralo s obzirom da je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture gospodin Siniša Hajdaš Dončić najavio u 9.mjesecu početak radova na Pelješkom mostu jeli negdje na pozicijama državnog proračuna ili izvanproračunskih korisnika ili Hrvatskih cesta osigurana stavka kojom bi se moglo transparentno zakonito ući u financiranje gradnje Pelješkog mosta u 2015.godini ili je to možda jedan od napuhanih balona u predizbornoj kampanji. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zamjenik ministra Igor Rađenović. deficit proračuna. Jasno ću ovdje ponoviti, da proračun po ESA metodologiji deficit proračuna je 5,7 lijepo ste rekli, jeste i jedan je od najvećih deficit proračuna, jedan je od najvećih u europi, da, ali je manji nego prethodnih godina i trend je pozitivan. Dakle izvješće o ovom proračunu mora biti po keš metodologiji i ako ćemo mijenjati pravila, mijenjamo ih zajedno i izvještavamo po ESA metodologiji. I mislim da ćemo biti prva zemlja u Europi ili ima neka skandinavska, nisam siguran jedna ili dvije zemlje, prema tome sve zemlje izvještavaju po keš principu. Dogovorimo se drukčije, predložite promjenu zakona pa ćemo drukčije razgovarati pa ćemo raditi definiciju. Kažem stari proračun napravili smo za 2011.po ESA metodologiji i on je bio 25,6 milijardi i ja to moram ponoviti. Što se tiče otvaranja radova na Pelješkom mostu, se ovog časa sjetiti da li je 3 ili 4 puta bilo svečano otvorenje radova, neposredno pred izbore, ne mogu se sjetiti. Ne mogu se sjetiti koja marketinška agencija je stotine hiljada ili milijune kuna uložila u to da bude što svjetlije, što bolje, ne mogu se sjetiti što je bilo na meniu, se sjetiti nikako jer nisam bio tamo. Mogu samo po medijskim izvještajima. Ali znam da nijednom i nikada nije bilo planirano u proračunu ili je bila neka simbolična svrha. Prema tome, gospodine Bačiću nemojte držati takve lekcije. Ukoliko jer nisam vidio tu najavu gospodina Hajdaša, ukoliko nije godina još traje neće se krenuti u nikakve akcije ukoliko sredstva ne budu osigurana. Za sve moraju biti osigurana sredstva u proračunu i to je ono što je dobro u ovoj Vladi i u koliko nisu teoretski je još moguće da se osiguraju i rebalansom proračuna. prema tome nemojte nam imputirati da radimo ono što ste vi radili. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip Iscrpili smo replike i odgovore na replike. Da li predsjednici radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Da. Poštovani zastupnik Zdravko Ronko, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo jel tako kolega Ronko? Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra sa suradnicom. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na svojoj 46.sjednici održanoj 10.lipnja 2015.raspravio je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2014.godinu i to kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik ministarstva iznio je osnovne podatke i elemente koji su obilježili proračun 2014. godine a u raspravi je iznesen podatak da je izvršenje plana na razdjelu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iznosilo nešto više od 769 milijuna kuna što je više od planiranog u iznosu od 103 milijuna kuna. se ne razumije./…. To je dijelom rezultat provođenja Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama te je po toj osnovi u proračunskim jedinicama lokalne i područne samouprave te državnom proračunu uplaćeno oko 880 milijuna kuna s dinamikom daljnjeg rasta te su u proračune općina i gradova dodatno počela pristizati i značajna sredstva iz komunalnog doprinosa te komunalne naknade. Budući da je Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije propisano da će se obnova zgrada stradalih u poplavi u svibnju 2014. financirati između ostaloga i sredstvima naknade za legalizaciju za obnovu zgrada na području pogođenom katastrofom utrošeno je oko 130 milijuna kuna a tijekom ove godine iz istih izvora za obnovu utrošeno je dodatnih 25 milijuna kuna. U raspravi je istaknuto da su osim sredstava prikupljenih primjenom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, za obnovu zgrada na poplavljenom području utrošena i proračunska sredstva osigurana prošlogodišnjim rebalansom na poziciji APN-a 100 milijuna kuna, te sredstva iz proračuna 2015. u iznosu od 161,5 milijuna kuna. Naglašeno je da je obnova zgrada na području pogođenom poplavama u svibnju 2014. do sada utrošeno 416 milijuna kuna a sredstva za obnovu iz APN-a već su potrošena. Sredstva za dovršetak procesa obnove poplava pogođenog područja osigurati će se iz prikupljenih naknada za legalizaciju. U raspravi je također izraženo i mišljenje da bi ubuduće u državnom proračunu trebalo osigurati više sredstava za slučaj katastrofe kako bi se sredstva moga raspodijeliti na područja koja su pogođena jakom elementarnom nepogodom. Nakon provedene rasprave Odbor za poslovno uređenje i graditeljstvo odlučio je većinom glasova, 6:1 predložiti Hrvatskom saboru da se prihvati godišnje izvješće. Hvala i vama poštovani predsjedniče odbora. Da li drugi predsjednici, predstavnici? Da. Poštovani zastupnik Frano Matušić. U ime Nacionalnog vijeća za praćenje za praćenje provedbe Strategije borbe protiv korupcije koje ima status radnog tijela kao što znate. Mi smo raspravljali o Izvješću državne revizije

Ne želimo kršiti Poslovnik kolega i nećemo više raspravljati oko toga. Da li druga radna tijela žele ili ne žele? Ne. Idemo u raspravu. U raspravu idemo u 20 minuta po klubovima. Na redu je klub Hrvatske demokratske zajednice i poštovani kolega Ivan Šuker. Izvolite kolega Šuker. Kolegice i kolege u ozbiljnim trenucima jedna vrlo ozbiljna tema koja ne trpi nikakvo politikanstvo. Jer Grčka je najbolji primjer što se događa sa onima koji politikanski žele riješiti ozbiljne stvari. Zato bih ja prije samog osvrta oko i mišljenja kluba Hrvatske demokratske zajednice oko proračuna za 2014., iznio nekoliko konstatacija koje su naprosto neoborive i činjenične a svatko od vas se može o njima, isto tako i hrvatska javnost razmisliti i promisliti. Prvo je da drugu godinu zaredom Fiskalno povjerenstvo kaže da nije ispunjeno fiskalno pravilo. Fiskalno povjerenstvo je na određen način i tijelo ovog Visokog doma i vrlo interesantno da mi već drugu godinu vrlo benevolentno prelazimo preko toga što Fiskalno povjerenstvo kaže da nije ispunjeno fiskalno pravilo. Druga je činjenica koju ne može nitko osporiti jer je ona naprosto istinita da je Hrvatska u zadnje 3 godine zemlja sa najvećim prirastom udjela javnog duga u BDP-u od svih članica Europske unije čak i od Grčke. To su činjenice. Dakle mi smo u zadnje 3 godine imali prirast preko 30% udjela javnog duga u BDP-u. Treća stvar koja je najopasnija i najgora a to je da premija rizika na kredite jedino Grci imaju veću premiju rizika na kredite od Republike Hrvatske i ona vam se kreće ovisno o stanju na financijskom tržištu između 2,75 i 3,25, dok recimo Slovenci imaju 0,75 ili prevedeno u startu, Hrvatska država, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo plaćaju kamate za 2%-tna poena više. Dakle to su činjenice i one su naprosto takve i nitko ih ne može nažalost u ovom trenutku promijeniti. Međutim, ono što se definitivno danas kada raspravljamo u ovom Visokom domu o ovoj temi, postavlja pitanje koliki je stvarni deficit državnog proračuna Republike Hrvatske. Da li je to ovo što govori Vlada ili je to ono što je rekao Međunarodni monetarni fond i što je rekao EUROSTAT ili je to ono što je rekao i i Državni ured za reviziju jer ako već Vlada tvrdi da ima nekakvu nacionalnu metodologiju pa dajte konačno pobrojite u čemu je to razlika između nacionalne metodologije i EUROSTAT-a. I druga stvar da se osvrnemo na tu 2011. Vrlo interesantno da si je Vlada dala truda prije dvije godine da po EUROSTAT-u 2010. izračuna koliki je bio deficit 2011. Po tom deficitu kako su ga oni računali za 2011. danas Hrvatska ima deficit od 23 milijarde kuna. Zašto? U deficit 2011. su uračunata sva jamstva koja je Hrvatska država preuzela u programu restrukturiranja brodogradnje u iznosu od 9,5 milijardu kuna. Isto tako unutra je uključen i povrat duga umirovljenicima i još neke druge stvari i zato je taj deficit narastao s 15 na 20,5 milijardi. Da se na takav način uračunaju sva jamstva koja su dana Hrvatskim željeznicama dolazimo do čega dolazimo, no ostavimo to po strani. Ovo su činjenice koje isto tako ne može nitko izmijeniti. Međutim, što nam ovo izvješće o izvršenju Državnog proračuna nudi i potvrđuje? Dakle dvije osnovne strane, s jedne strane izvršeno je dodatno porezno opterećenje na hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo i druga stvar, na rashodovnoj strani se vidi da nisu provedene strukturne reforme, pa da krenemo. Dakle, povećana je stopa PDV-a za usluge u ugostiteljstvu, ne za turizam kompletno, sa 10 na 13% i to vam je po prilici negdje oko milijardu i još nešto kuna. Povećane su trošarine na benzin i na cigarete, povećani su porezi na igre na sreću, povećani zdravstveni doprinos sa 13 na 15% i to vam je negdje cca oko 2 milijarde kuna. drugi stup mirovinskoga po ničemu se ne računa u prihode, međutim oni su si ga računali ali u 2015. tog drugog stupa mirovinskog nema i to vam je 2,9 milijardi kuna. Također, stalne priče potpredsjednika Vlade Grčića i njegovih kolega iz Vlade kako je Hrvatska vrlo uspješna u povlačenju sredstava iz EU fondova, u ovom izvješću o izvršenju državnog proračuna je dobilo potvrdu da je priča sasvim drugačija i da su rezultati sasvim kontra, dapače dijametralno suprotni. Dakle u godinu se ušlo sa pričom da će se povući negdje oko 4 milijarde i 300 iz EU EU fondova pa se onda to rebalansom prvim smanjilo, pa se drugim rebalansom smanjilo na 2 milijarde 900, međutim povukle su se samo 2 milijarde i 100. I to je naprosto odgovor da li je netko bio uspješan ili netko nije bio uspješan. I kolegice i kolege, da smo tu bili uspješni onda bi deficit državnog proračuna bio za 2 milijarde kuna manji. Dakle to su činjenice od kojih se ne može pobjeći. Rashodovna strana, dakle ona naprosto potvrđuje da nisu provedene strukturne reforme. Određene uštede koje su postignute kod troškova za zaposlene i materijalnih troškova za zaposlene su isključivo posljedica neizvršavanja odredbi ugovorenih kolektivnim ugovorom koji će će … sigurno imati jednu trakavicu od sudskih tužbi i pitanje je koliko će u konačnici to koštat. Pa ako ste čitali onaj podatak iz nalaza Državne revizije mislim da je njihova ocjena i procjena da potencijalni troškovi zbog sudskih tužbi u narednom periodu su 3,5 milijarde kuna. Ono što je konstatacija i Državne revizije, ono što govorimo i mi iz kluba HDZ-a već jako dugo, a to je da se u evidenciji javnih financija počela primjenjivati različita računovodstvena pravila i vrlo teško je konzistentno pratiti kad u financijskom planu ministarstvo, zapravo u financijskom izvješću ministarstva imate jedne podatke a u izvješću o izvršenju državnog proračuna imate druge podatke. Dakle ako se primjenjuje ta nacionalna metodologija onda treba svim proračunskim korisnicima naprosto narediti da to svi moraju primjenjivati pa će onda to biti konzistentno i bit će vrlo jednostavno pratiti. Pa tako npr. 360 milijardi u Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvo gospodarstva se zadužila preko factoringa da pokrije obveze u brodogradnji. To su prikazali u svom financijskom izvješću dok istovremeno Ministarstvo financija prilikom izrade izvješća o izvršenju državnog proračuna to nije prikazalo. 100 milijuna za HBOR. Točno se sjećam ovdje rasprave o sredstvima za HBOR. To su sredstva koja je Ministarstvo financija osiguralo kao financijska sredstva za potporu HBOR-u za osiguranje izvoza. oni koji su ta sredstva trebali koristit na takav način nisu ih koristili na takav način nego na drugi i ta sredstva su u principu koristili za provođenje aktivnosti pojedinih ministarstva zato što su to htjeli resorni ministri i onda ta sredstva se više ne mogu tretirati kao sredstva iz računa financiranja nego se moraju tretirat naprosto kao redovni trošak poslovanja i to je 100 milijuna kuna. Dakle jedna dobra namjera zbog toga što ministri nisu u stanju izvršiti ono kako treba nego žele financirat neke aktivnosti, nažalost dovedena su u situaciju u koju nas dovodi, a to je da smo ne vjerodostojni. Ono što govorim već dugo, a to je koliko su stvarne dospjele obveze u hrvatskom zdravstvu. Kolegice i kolege, mi smo prošle godine čuli od ministra zdravstva, od predsjednika Vlade pompozne najave sad će se situacija u zdravstvu riješiti jer mi smo iz riznice izdvojili zdravstvo u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Ali ako se sjećate vi u financijskom planu HZZO-a niste imali niti lipe osigurano za pokriće gubitaka iz prethodne godine, ali isto tako toga nemate niti u prijedlogu proračuna, zapravo u proračunu koji je usvojen ovdje u ovom Visokom domu nemate predviđeno milijardu i 800 milijuna za pokriće dospjelih obveza iz prethodne godine, a već sad se kaže da za prvih 6 mjeseci minus u zdravstvu, bez obzira zbog sjajnih rezultata pod navodnicima i izlaska iz Riznice negdje oko milijardu kuna. Pa kad to sve skupa zbrojite to vam je dvije milijarde i 800 milijuna kuna, a na kraju kad budem govorio nešto o nalazu o nalazu Državne revizije onda ću se na to osvrnuti. I gdje smo došli? Došli smo do deficita od 18,7 milijardi ili 5,7% bruto domaćeg proizvoda. Pitanje je kakav će biti tretman ovih 5, 6 milijardi jamstava svake godine koje se daju poduzećima Hrvatskih željeznica HŽ Cargu, HŽ Infrastrukturi itd. Kakav će njihov statistički tretman biti? Ali držimo se ovih 18,7 milijardi sa velikim upitnikom koliko još tu nije evidentirano zdravstva i koliko nije evidentirano ovoga. I za kraj ove priče oko izvršenja proračuna u ovom dijelu, dakle u ovom trenutku svaki zaposleni Hrvat na leđima nosi 250 000 kuna javnog duga. U protekle 3 godine ove Vlade svaki zaposleni Hrvat je dobio 75 000 javnog duga na svoju grbaču. Ili ako uzmete negdje po prilici oko 70-tak tisuća javnog duga je u ovom trenutku na leđima svakog hrvatskog građana. Međutim, 2014. je gotova, gotovo je 6 mjeseci 2015. i ono što mene najviše zabrinjava je kakva će situacija biti na kraju 2015. Zašto? Zato što su stvorene neke obveze koji će biti trošak ove godine, a u 2016. nema više prihoda iz drugog stupa mirovinskoga, a Vlada strukturnim reformama nije praktički pokrila ni jednu rashodovnu poziciju da zakrpa tih 2 milijarde i 900. Dapače, najavljuje neka nova porezna rasterećenja koja pitanje je kako ćete ukalupiti u proračun. Lijepo je biti populista. I u Grčkoj su došli neki populisti, pa vidite gdje su danas. A ovo što se sad događa sa javnim financijama i kolegice i kolege, nemam se namjeru oko ovoga što ću reći prepucavati. Kad pogledate nalaz Državne revizije oko konstatacije kako se vodi evidencija u državnim javnim financijama onda je tu vrlo teško govoriti o bilo kakvom redu. Ali otom, potom. Ono što je definitivno potrebno u ovom trenutku napraviti je napraviti rebalans proračuna, jer onaj proračun koji smo mi donijeli i mjere koje je Vlada poslala u petom mjesecu u Bruxelles nemaju veze jedno s drugim. Dakle, u ovom trenutku proračun se izvršava napamet. Ja to ovdje javno kažem zato što je tu i predstavnik Državne revizije. Dakle, Vlada u onom trenutku kada je donijela mjere za sprječavanje prekomjernog deficita je morala donesti i rebalans proračuna. I zadnje pitanje kad govorimo o izvršenju proračuna, da li itko razmišlja što će biti ove godine sa jedinicama lokalne samouprave. Da li itko razmišlja da u ovom trenutku mnoge jedinice lokalne samouprave na području od posebne državne skrbi su pred blokadom računa. Nikada u povijesti Hrvatske države se nije dogodilo, a to je od '94. godine kad je počeo povrat poreza na dohodak jer on se primjenjuje od 1.1.'93. godine se nije dogodilo da je Ministarstvo financija slalo dopis jedinicama lokalne samouprave da moraju toliko i toliko novaca imati za povrat poreza na dohodak. Ako je Vlada rekla da je onim sredstvima osigurala pomoć tim jedinicama da iz toga vraćaju sredstva poreza na dohodak, pa zašto im iz tih sredstava ako danas planira za sutra da će šta ja znam općina x, y treba imati povrat poreza na dohodak 50000 pa zašto im iz tih sredstava ne prebaci 50000 i na takav način riješi problem. Međutim, definitivno je činjenica da izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i izmjenom Zakona o porezu na dohodak jedinice lokalne samouprave su ostale bez milijardu i 800 milijuna kuna. O tome treba govoriti danas, a ne u šestom mjesecu sljedeće godine. Jer u šestom mjesecu sljedeće godine te jedinice će biti u velikim problemima kao što su u velikim problemima i u ovom trenutku. Dakle, sve ovo na žalost upućuje da je Hrvatska tu gdje je i da sve ove priče oko nekakvih pozitivnih makroekonomskim pokazateljima se na žalost neće promijeniti niti za trunku što se tiče ovih ocjena na početku. A sad nešto o nalazu Državne revizije. Dakle, kako Vlada funkcionira najprije je praktički Ministarstvo financija trebalo dostaviti imena odgovornih osoba za provedbu strateških planova za razdoblje 2015./2017. Deset obveznika je dostavilo to Ministarstvu financija, 28 nije. Pametnom dosta, a one ostale nemam namjeru više uvjeravati. Druga stvar, da su poslovi vezani za strateško planiranje i organiziranje na razini posebnih ustrojstvenih jedinica što je trebalo s obzirom na važnost i značaj i ulogu koje ministarstvo ima, financije ima u uspostavi razvoja sveukupnog procesa strateškog planiranja. Sjetite se kad smo ovdje u ovom Visokom domu raspravljali o strateškom planiranju što smo tada upozorili. Ne može ministarstvo koje nije ekipirano, koje nema iskustva voditi nešto što je isključivo može voditi Ministarstvo financija, isključivo. Ali tu smo gdje jesmo. Državni ured za reviziju je mišljenja da ciljevi sanacije zdravstva koji se odnose na svođenje rokova, ispunjavanje novčanih obveza i rokova utvrđene zakonom te reorganizaciji, racionalizaciji poslovanja kako bi se osigurala stabilnost poslovanja nisu postignuti iako se ne razumije./… utrošena značajna sredstva jer su dospjele obveze zdravstvenih ustanova i HZZO-a dalje značajne. Dakle, niti Državni ured za reviziju ne može sa velikom točnošću reći kolike su obveze Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. I na kraju moram nešto progovoriti bez obzira što se možda izlažem osobno određenim napadima i svemu, ali na to sam se naviknuo dok sam bio ministar. Međutim, kao saborski zastupnik moram progovoriti o nečemu ali na malo drugačiji način, a to je privatizacija Croatia osiguranja. Dakle, ne ulazeći uopće u to tko je kupio i za koliko je kupio. Ljudi su se pošteno javili na natječaj, platili daleko više od neke cijene koja je bila međutim zašto ovo govorim? Smatram da su se tu naprosto dogodile neke stvari koje se nisu trebale dogoditi. Zašto se smanjivao temeljni kapital Croatia osiguranja? Zašto se temeljni, zapravo ne, vrijednost imovine smanjila? Zašto je smanjenje te vrijednosti imovine za 100 i još nešto milijuna veća od temeljnog kapitala Croatia osiguranja? Ako se trgovalo sa dionicama Croatia osiguranja, sa iznosima koji su bili iznad 5000 kuna po dionici a u knjigama dionice Croatia osiguranje vrijede 1400 kuna zašto se i tu nisu izvršile određene korekcije? Međutim, ono što mi stvara najveću zabunu i naprosto ne mogu razumjeti zašto se to dogodilo to je dokapitalizacija. Dakle, ponuditelj je izvršio dokapitalizaciju onako kako je ponudio i kako je usvojeno. Međutim, vrlo interesantan je način u što su utrošena ta sredstva dokapitalizacije. Dakle, za sredstva dokapitalizacije ponuditelj je kupio, dobio ustvari 122 442 dionice ili 28% i za to je platio 681 milijun, međutim vrlo je interesantno da su te dionice kupljene po 7140 koliko su kupljeni i onih 39%, ali kad se donosila odluka o dokapitalizaciji dakle dokapitalizirano je društvo po vrijednosti dionica 1400 kuna, a ostatak između od uplaćenih iznosa od dokapitalizacije od 680 tisuća kuna je veli iskazano u rezervama kapitala odnosno premiji za emitirane dionice. To je nešto što je vrlo čudno. Dakle, skupština društva je morala donijeti nekakvu odluku. Ne znam kako možemo govoriti o dokapitalizaciji na dionice od 1400 kuna ako je vrijednost dionica na tržištu, dakle na javnom nadmetanju postigla vrijednost 7140 kuna. No, to je tako kako je. Naprosto ne želim govoriti o tome da li je trebalo ići po ovom ili po onom zakonu. Ovo su financijske stvari o kojima se trebalo itekako razmišljati i promišljati. Croatia osiguranje nije trebala smanjivati vrijednost imovine, nije trebala dokapitalizacija jer i za vrijeme one Račanove koalicijske Vlade i za vrijeme HDZ-ove Vlade nije povlačena dobit iz Croatia osiguranja i ona je temeljem toga imala zadržanu dobit iz prethodnih godina preko 300 milijuna kuna. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo prijavljeno 10 replika ali prije replika imamo prijavu povrede Poslovnika. Poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Povrijeđen je članak 54. kojim mi niste dali kao predsjedniku radnog tijela, govorim radnog tijela, da iznesem stajalište tog radnog tijela. A to radno tijelo je Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije borbe protiv korupcije. Jer je osnovano temeljem članka **Leko, Josip (SDP)** Shvatio sam želite reći da sam povrijedio. Hvala vam lijepa. Josip (SDP)** Hvala lijepa, shvatio sam. Ostajem kod onog što sam vam rekao prilikom izlaska. Konzultirao sam i Odluku o osnivanju radnog

A u Poslovniku za koji sam ja odgovoran niste navedeni kao radno tijelo. Hvala lijepa. … /Upadica Matušić: Kao Ustava 80./… Dužan sam vas još upozoriti i uputiti ako niste zadovoljni sa mojim tumačenjem Poslovnika obratite se nadležnom tijelu Hrvatskog sabora pa ćemo demokratski zatvoriti

Mislim da ste promašili i temu i osobu i vrijeme. A to je samo znak vaše nervoze. Meni to ne smeta, da vam budem iskren, čak da ste u pravu. Hvala vam lijepa. Dakle, idemo na replike. Prva replika i poštovani zastupnik Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Poštovani kolega Šuker svoje izlaganje u ime kluba HDZ-a počeli ste sa Grčkom. Mislim da to nije dobro. Da, počeli ste s Grčkom, mislim da to nije dobro jer bilo kakvo poređenje Hrvatske kada je riječ o financijama, o stanju proračuna sa Grčkom nije dobro iz više razloga. Prvo, što to nije isto i nismo na sreću u istoj poziciji kao što je Grčka, a i bilo kakva insinuacija i spominjanje Grčke u kontekstu rasprave o proračunu i stanju državnih financija zaista nije dobro. Drugo, što to nije domoljubno. Znate ne treba, mi imamo određenih problema kao država, nemamo ih od jučer, imamo ih godinama, i nije dobro još više ocrnjivati situaciju nego što je. To nije domoljubno. Nije to lijepo, pogotovo nije lijepo od stranke koja se smatra i koja je, koja se smatra stožernom strankom domoljubne koalicije. Je li za vas domoljublje jedino kada ste vi na vlasti, a kada su drugi na vlasti e onda u Hrvatskoj ama baš ništa ne valja. I treća stvar, najspominjanija stranka i osoba Tsipras iz Syriza koji se ovih dana spominju nisu doveli Grčku u ove probleme, Grčka je u problemima od prije. Oni pokušavaju riješiti, dobro ili ne otom potom, ali pokušavaju. Prema tome, svako poređenje i započinjanje rasprave sa Grčkom nije dobro, pogotovo ne dobro od HDZ-a koji je dobrim djelom kumovao svim ovim našim problemima i koji je dvadesetak, osamnaest, dvadeset godina bio na vlasti u Hrvatskoj. Pa i kad govorite o deficitu, dakle ponovno govorite o 18 milijardi iako po našoj metodologiji vidimo da je 12,8. O toj metodologiji o kojoj vi govorite kad bi se promijenila, vi se samo u zadnje 3 godine vaše vladavine od 2009.do 2011. napravili 64 milijarde duga po toj metodologiji na koju se vi pozivate. To je 23% ukupnog javnog duga Hrvatske. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine predsjedniče riskiram da dobijem opomenu, međutim rekao sam da u trenucima ovakve teške situacije kad je Grčka, i to je bilo jedino spominjanje Grčke, se ne smije dozvoliti politikantstvo. A sad ću dodati politikantsko lupetanje jer kolega Jelušić definitivno Hrvatska ima najveći prirast udjela javnog duga u BDP-u protekle 3 godine. Definitivno Hrvatska u protekle 2 godine nije ispunila fiskalno pravilo i definitivno Hrvatska u ovom trenutku ima najveći rizik kreditni poslije Grčke. I ja sam samo rekao kad sam spominjao politički populizam onda sam govorio o Grčkoj. I nisam uopće to povlačio paralelu ni s ovom ni s bio kojom Vladom, nego općenito. Druga stvar, kolega Jelušiću kad bi se koristilo ovako kako vi računate onda je deficit ove države u ovom trenutku 22, 23 milijarde kuna to je činjenica i od toga ne možete pobjeći. Zato sam rekao kad ste govorili o 2011., a to sam vam rekao prije 2 godine nemojte se igrati s vatrom jer vatra će doći u vaše dvorište. Igrali ste se s vatrom želeći prikazati kako je katastrofalna situacija iako svi od Europske komisije pa nadalje od 2008.godine znaju da je Hrvatska država preuzela 9,5 milijardi jamstava od brodogradnje. To je činjenica isto kao što je ova Vlada daje jamstva Hrvatskoj željeznici da se pokuša izvući. I to je činjenica i to svi u ovom Saboru znamo i nema pravo nitko sutra u ovom Saboru reći da nije znao za to. Dakle ja o tome govorim kolega Jelušiću. Nemojmo govoriti da nismo znali ako smo svi znali. Zašto? Zato što prilikom usvajanja svakog proračuna i jasno piše popis izdanih jamstava i nećete čuti od mene za 2 ili 3 godine da kažem da nisam znao koliko je jamstava dato Hrvatskim željeznicama. Zašto? Pa zato što smo o tome raspravljali u ovom visokom domu. Poštovani kolega zastupniče Šuker sami ste rekli da imate namjeru uvrijediti, da imate Nemojte me smetati da završim misao. Rekli ste želim vam reći unatoč toga što riskiram opomenu, tako ste rekli pa ta namjera zaista ne može ostati samo na tome da vi sebe promovirate kao osobu koja zna da je to povreda Poslovnika a da ja šutim na to. Zaslužili ste zaista opomenu ovako kako vam je izričem. Hvala vam lijepa.

A sad vas molim malo da čujte kolega dalje repliku kako biste mogli odgovoriti. Srđan Gjurković. Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani kolega sigurno će rasprave oko toga šta je metoda gotovinska ili keš što je rekao gospodin zamjenik ministra ili metoda ESA 2010. Dakle te metodologije će se koristiti dalje jer gotovinski nacionalni prikazuje u biti ono stanje prihoda i rashoda koji se realizira. Razlika sa ESA 2010., vi to kolega Šuker znate ali evo treba reći radi javnosti, to je revidirani zbog čega? Zbog toga što iako je iz drugog mirovinskog stupa uplaćeno 3 milijarde kuna vezano za tretman osiguranika s beneficiranim stažom i to je realno. Sredstva su sjela u državni proračun u riznicu i korištena u skladu sa proračunom. Europska komisija, EUROSTAT o svojoj metodologiji ESA 2010.koju mi prihvaćam kao i sve zemlje EU ona kaže da to ne priznaje kao prihod i zato nam tu raste deficit po metodologiji 2010. Dakle to su vrlo plastična, jednostavna objašnjenja zbog čega postoje 2 metodologije i zbog čega će te metodologije poslati dalje jer ono što je bitno za državni proračun, za riznicu da znamo koliko je ušlo i koliko je izašlo. To je gotovinska metoda. A ova metodologija revidirana 2010.ukazuje i prikazuje određene makroekonomske neravnoteže koje uključuju ili isključuju određena sredstva koja su realno i uplaćena i korištena poslije. I ta metodologija će biti za 2015.i bit će za 2016.i koriste druge zemlje EU i potrebno je uvijek da imamo i nacionalnu sa ovim pristupom i metodologiju koja se zove ESA 2010. ili danas sutra neka druga čime će biti to realno. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica E sada moram paziti koje ću koristiti ih hrvatskog jezika jer nije SDP još napravio priručnik što smije što ne smije, koja se riječ koristiti, ali ja ne znam kako odgovoriti na nečije neznanje. Jer ako se ne varam drugi stup mirovinskog je uzeta sredstva koja će u budućnosti biti trošak državnog proračuna. Zašto? zato što oni koji su išli po posebnim propisima u mirovinu, dakle beneficirani radni staž su uplaćivale drugi stup mirovinskog i kada su otišli u mirovinu iz drugog stupa mirovinskog su se ta sredstva uplatila u državni proračun. A mi smo ovako kompletan iznos tih sredstava uplatili u državni proračun i oni sutra kada odu u mirovinu bit će kompletno na teret mirovinskog sustava, ali neće doći uplata mirovinskog proračuna. Zato po metodologiji ESA 2010 se to ne ne može računati kao prihod državnog proračuna. Međutim meni je sjajno kako ste vi znali što treba ugurati u 2011.da to izgleda ovako puno, a danas istu star ne znate staviti. Pa evo prilikom usvajanja proračuna ste podijelili 6 milijardi jamstava, od 6 milijardi jamstava bar 5,5 milijarde će se naplatiti iz državnog proračuna i po metodologiji ESA 2010 nakon dvije godine to se računa u deficit državnog proračuna. Prema tome, nemojmo hrvatske ljude zavaravati, pa nisu baš ovi ludi niti MMF niti ESA 2010 onda bi oni napisali, je po nacionalnoj metodologiji Hrvatske je deficit državnog proračuna toliko, ali po našoj metodologiji je toliko. Međutim to nemate ni u jednom tekstu niti Eurostat-a niti u jednom tekstu MMF-a. Dok recimo kada govorite prije, prije ste u svakom izvješću reportu MMF-a imali da se hrvatski deficit računa po … metodologiji koja je dogovarana sa MMF-om i predstavnici MMF-a su to poslali u Bruxelles. I to se točno znalo i kako smo se približavali ulasku u EU tako su se te razlike sve više i više smanjivale. … /Govornik se ne razumije./ … **Zgrebec, Dragica (SDP)** A kolega Šuker a sada je vrijeme isteklo niste me opomenuli da vas nisam prekinula. Jasen Mesić, replika.

Tako imam upisano nemojte praviti problem. Vi ste iza kolege Mesića. kako je rekla. Uvaženi kolega Šuker vidjelo se iz vašeg izlaganja da dobro poznajete državni proračun i da ste detektirali glavne probleme i na neki način ukazali ste upravo na najproblematičnije stvari vezano za proračun. Očito niste imali dovoljno vremena da uđete u pitanja nekih ministarstava. Recimo tako zanimljivo je Ministarstvo poduzetništva i obrta koje ima indeks realizacije svog proračuna manje od 60. Svaki ministar financija kada bi to vidio onda bi naravno rekao pa tom ministru ti novci očito ne trebaju, tom ministarstvu očito ta planirana sredstva ne trebaju kada ih ne zna iskoristiti. A pazite radi se o ministarstvu koje bi trebalo biti odgovorno za poticanje poduzetništva obrta u što se svi kunemo da nam je u RH itekako bitno za gospodarski rast. to ministarstvo je uspjelo snimiti niz spotova, dogovoriti raznorazne produkcije, tko zna kakve uloge itd. prije svega se tu misli apsolutno na ministra, a pogledajte realizaciju njihovog proračuna. Imate i drugih situacija, recimo da u Ministarstvu kulture kada pogledate realizaciju proračuna vidite da su gotovo sve stavke su realizirane 100%, realizirane 100%, pazite 100% više od 2/3 stavki je tako fantastično, samo je jako prebačena stavka za tzv. neprofitne medije kojima jedina briga nije ništa drugo nego da budu neprofitne i da istovremeno služe ko prikrivena PR agencija. Pa kolega Šuker možemo tumačiti da zapravo ministarstva koja su nam zadužena za neke stvari ovako realiziraju proračun. **Zgrebec, Dragica Kolega Mesić, jedna od ključnih zamjerki Državne revizije je problem planiranja proračuna. Nemojte zaboraviti da je rebalans državnog proračuna bio početkom prosinca. I vrlo je interesantno kako je netko mislio podijeliti skoro 200 milijuna poticajnih sredstava u 20-ak dana, a zna se da za podjelu tih sredstava trebate raspisati javni natječaj. I onda se dogodi da Ministarstvo financija napravi ono što je radilo svake godine, da u jednom momentu zaključa riznicu i kaže gospodo što ste platili, platili nema više nećete se razbacivati s parama. E sada se postavlja pitanje da ministar financija nije to napravio što bi se dogodilo sa ovih 200 milijuna, gdje bi oni završili? To je daleko važnije pitanje. Ali kažem, to govorim samo onima koji znaju držati lekcije, lekcije, … svakom u ovoj državi. Kako se može dogoditi da u 15 dana podijelite skoro 200 milijuna poticaja? A o tome kako je Ministarstvo kulture davalo sredstva, o tom po tom. Sva sreća da su u vladajućoj koaliciji onda je to transparentno i normalno, a da su s ove druge strane onda bi vidjeli što bi ti isti koji govore o transparentnosti i normalnim stvarima govorili što se događa. A s druge strane kolega Mesić ovo vam jasno govori kako i na koji način se uveo red u javne financije. Jer ako imate rebalans proračuna početkom 12.mjeseca i onda vam rashodi na kraju godine su 2,5 milijarde kuna manji nego što ste tražili proračunski korisnici prije 20-ak dana, sve najbolje govori o ovoj Vladi. pogotovo sa vjerodostojnim podacima jer ako netko ima ovdje doista znanja govoriti o financijama onda ste svakako vi kao bivši ministar za razliku od onih drugih koji brane partiju ali istovremeno štiteći sve one pokazatelje koji nisu točni. Vidljivo je da je država Hrvatska zadužena oko 30% svoga vlastitoga BDP-a. Ja vas molim da, 90%, ja vas molim da kažete slovom i brojkom koliko je to upravo ova Vlada koja se ovako hvali u svome četverogodišnjem mandatu povisila zaduženost Hrvatske jer upravo javnost to želi čuti. Upravo želi čuti zato što obmanjuju svakodnevno javnost netransparentnim podacima za koje mi ovdje najbolje znamo da nisu točni. Sa druge strane jedinice lokalne samouprave su jednostavno svojim Zakonom o porezu na dohodak uništili njihove prihode i doista mnoge jedinice će ostati u blokadi ili možda neće moći izvršiti svoje obaveze. Moja Požega, dakle u Požeško-slavonskoj županiji samo 6 milijuna kuna ili Županija Požeško-slavonska u cijelosti gledajući sa gradovima i općinama preko 20 milijuna. Pa poštovane kolegice i kolege kakva je to politika ove sadašnje Vlade koja doista na svakom koraku uništava jedinice lokalne samouprave, da ne govorimo o iskorištenosti fondova, da ne govorimo o ministru Marasu koji se reklamira na račun poreznih obveznika a ne zna potrošiti sredstva koja je dobio od Europske unije i 320 milijuna kuna ostavlja nepotrošenim. Doista bez svakog komentara. kada su uvrstili u 2011. sve što su mogli i trebali, da to izgleda katastrofalno, udio javnog duga u BDP-u je bio ispod 59%. Dakle to su njihovi podaci. Na kraju ove godine udio javnog duga u BDP-u će biti preko 90%. Znači to je, uzmimo samo 32% povećanja, to je preko 100 milijardi kuna. Dakle, ako tih 100 milijardi kuna podijelite na 4 milijuna milijuna i još nešto Hrvata onda će ispasti da su za 25 tisuća kuna svakom Hrvatu nateretili na leđa uspjeh svoje politike u protekle 4 godine. To su činjenice i od njih se ne može pobjeći. A činjenice su u tome da nisu proveli strukturne reforme. I tko je zadnje stradao u njihovim famoznim poreznim promjenama koje su naveli kao strukturne reforme? Jedinice lokalne samouprave. Dakle uzeli su im preko 2,5 milijarde kuna a nisu im praktički s ničim vratile. I tko je opet tu najviše stradao? Najviše je stradala ona sirotinja a to su jedinice sa područja od posebne državne skrbi. Oni sada imaju problema kao što su imali 2003. kada su im bili blokirani računi zbog povrata poreza na dohodak, tako će im se nažalost događati sada sljedeća 2, 3 mjeseca jer neće dobiti dovoljno novaca a porezna uprava će vraćati porez na dohodak prema poreznim prijavama hrvatskih građana. I to su činjenice od kojih se ne može pobjeći. Prema tome, ne može nikome reći da Hrvatska nije nažalost zemlja koja u protekle 3 godine ima najveći prirast udjela javnog duga u BDP-u. To je činjenica i od te činjenice ne možemo pobjeći. Kao što niti ne možemo pobjeći da koeficijent rizika Hrvatska ima najveći nakon Grčke. To su činjenice. A sada netko može pričati što god hoće. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Pa kolega Šuker, govorili ste kako naknade troškova zaposlenih su realizirane u pravilu ispod onog što je planirano i da će to sigurno rezultirati nekim novim prijavama zaposlenih, sudskim troškovima i daleko većim odštetama. Ja bih tu obratila pažnju šta se istovremeno u pravilu događa sa naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa. One se u pravilu povećavaju i to 115% više nego što je planirano, nadalje 202% više nego što je planirano, 864 % više nego što je planirano. Pa onda imamo naknade troškova osobama izvan radnog odnosa npr. u Državnoj geodetskoj upravi koja je 30 puta veća nego što je to planirano proračunom do Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirao

rebalans proračuna donesen pri kraj studeno 2014. godine i tada se nije ni planiralo niti se moglo pretpostaviti da će biti potrebno ugovoriti ovakve poslove. S kim i na koji način potpisani su takvi ugovori, ugovoreno, plaćeno i u ovolikim iznosima do 31. 12. sve to realizirano? **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice Juričev, dakle kada je rebalans proračuna u 12. mjesecu onda je to obično rebalans da se zakrpaju određene rupe ili neka prekoračenja koja moraju se dogoditi ako se ne dogodi rebalans proračuna. Međutim, ovdje je vrlo interesantno da na nekakvim simptomatičnim troškovima su ti iznosi usprkos rebalansa koji je bio praktički 20-ak dana prije kraja proračunske godine strahovito viši od planiranih a istovremeno se prikazuje kao smanjenje nekakvih rashoda za zaposlene. Međutim, kada malo pogledate obrazloženje proračuna onda ćete vidjeti zašto se to dogodilo. Međutim, vrlo je interesantno da gospodarska ministarstva nisu iskoristila svoja sredstva. Jer ako je u državnom proračunu bilo planirano Ministarstvo obrta i poduzetništva i Ministarstvo gospodarstva stotine milijuna za pomoć malim i srednjim poduzetnicima onda je čudno zašto to nije izvršeno do kraja godine, zašto se određeni poticaji u turističkoj djelatnosti najprije nisu isplaćivali, čekala se cijela godina pa su se onda na kraju reducirali i niz drugih …. Prema tome, naprosto kad gledate ove stvari onda ne možete vjerovati da netko nešto nije radio iz početka jer nespomenuti rashodi i intelektualne usluge itekako rastu 20 dna prije kraja godine. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Šuker, vrlo jasno ste i vi potvrdili da je riječ o neistinitom iznošenju podataka vezanih za visinu deficita koji je jasno temeljem metodologije ESA 2010. jasno da iznosi 5,7% BDP-a, ne 4,1 koliko je rekao zamjenik ministra nego 5,7 i to uostalom priznaje i Europska komisija i MMF. I nažalost Hrvatske Vlade moram reći da je to ta nova metodologija izračuna deficita da je temelj za fiskalni nadzor Europske komisije nad svim članicama pa tako i Hrvatske, svim članicama Europske unije. Druga stvar o kojoj ste govorili je pitanje privatizacije Croatia osiguranja. Ja mislim da je to vrlo, vrlo značajan problem i postavlja se pitanja prihvaća li Vlada Republike Hrvatske izvješće revizijsko. Postavlja se pitanje priznaje li ona revizijsko izvješće jer je jasno rečeno u izvješću revizije da se nije postupilo po zakonu koji nije stavljen izvan snage, a koji se odnosi na Zakon o pretvorbi kapitala društva osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj prema kojem je odluka o privatizaciji u nadležnosti Hrvatskog sabora. Također, utvrđeno je u revizijskom izvješću da nije se točno ponudio broj dionica koje se prodaju kao ni udjel u temeljnom kapitalu. Također, obzirom da broj dionica … dokapitalizacije nisu bili određeni potencijalni ulagači su ponudili različiti broj dionica i različit iznos dokapitalizacije. Pitanje je tko je zapravo donio odluku o dokapitalizaciji. I naravno pitanje svih pitanja, zašto je smanjen temeljni kapital odnosno zašto je smanjena vrijednost nekretnina i kako je moguće da Vlada nije uzela u obzir da je mišljenje revizorskog društva dato sa rezervom zato što to smanjenje nije napravljeno prema međunarodnim standardima.

Kolega Matušić, dakle što se tiče deficita o njemu smo puno govorili i on je takav kakav je. Zašto? Zato što u 2016. nemamo više ove 2 milijarde i 900, a nemamo niti nekakvih zamjenskih prihoda da tako kažem i to će deficit definitivno bit problem. što se tiče Croatia osiguranja, dakle o ovom samom procesu kupovine ne bih govorio, međutim vrlo interesantan je savjet, najprije 4 milijuna plus PDV i onda još nekakav dodatak na postignutu cijenu varijabilni, postotni, a istovremeno se postavlja pitanje zašto se nije digla vrijednost dionica. A što se tiče nekakvih zapažanja revizora, vrlo interesantno da su slična zapažanja bila i 2002., zapravo 2003. godine kod privatizacije INA-e. Hvala poštovana potpredsjednice. Kolega Šuker, rekli ste u svojoj raspravi da Hrvatska ima najviši prirast javnoga duga u Dakle ova Vlada je više nego svjesna problema visokog javnog duga jer upravo on kroz ogromne kamate, kroz visoke kamate koje generira opterećuje strahovito naprosto našu državu. Dakle generira se i visoki proračunski deficit i zato se zapravo i ne ispunjavaju i fiskalna pravila i zato su nam visoke i kamate na kredite. Ali uz to što će se ova Vlada potruditi da se u što skorije vrijeme usvoji i donese strategija upravljanja javnim dugom, Vlada nastoji i neposredno umanjiti glavnicu javnoga duga. Kako to čini? Vi se sjećate da se htjelo ići u monetizaciju autocesta, od toga se eto nažalost moralo odustati jer su bili ogromni pritisci javnosti. Javni dug bio je i povod toga što se išlo u prodaju Croatia osiguranja. Dakle kada nemate rasta nacionalnog dohotka iz gospodarskog rasta, a činjenica je da ga nismo imali dugih, predugih rekla bih 6 godina, znate da smo bili u recesiju, onda zapravo i nemate previše izbora. Dakle i vi to kao bivši ministar financija jako dobro znate. Morate pribjegavati prodaji imovine ali naravno one koja nije od nacionalnog strateškog značaja. Dakle vi to sve skupa odlično znate ali eto s pozicije opozicije komotno ja bi rekla vrlo neodgovorno zapravo zamjerate i umanjujete sve one napore koje ova Vlada čini i koji neosporno donose vidljive rezultate. Kolegice Jelaš, ja itekako odgovorno upozoravam i ne politiziram ovdje nikada. Tako i kad sam govorio o Croatia osiguranju, dakle govorio sam o čistoj tehnici. Politička je odluka Vlade da li će deficit financirati zaduženjem ili će financirat iz određenih prodaja. To je politička odluka Vlade i ja se u taj dio priče ne miješam. Ako je ova Vlada odlučila to, to je njihova stvar. Međutim, ne mogu prihvatiti da ste digli ruku prije tri godine da se uzme 40 lipa Hrvatskim autocestama gdje je praktički nekakav problem rješavanja Hrvatskih autocesta bio čisto na vrbi sviralo. I kad uzmete da tih 40 lipa je negdje po prilici oko milijardu kuna godišnje, vi ste ove tri godine uzeli HAC-u 3 milijarde kuna. 3 milijarde kuna s obzirom da nije bilo investicija, oni su mogli smanjit za taj iznos javni dug. Dali ste ih Hrvatskim cestama. Pogledajte financijski plan Hrvatskih cesta, koliko se on smanjio od godine kad ste im dali 20 lipa. Dakle umjesto da za tih 20 lipa, a to vam je negdje 400 i još nešto milijuna na godišnjoj razini, povećavate investicije Hrvatskim cestama, vi ste ih smanjivali. Znači s jedne strane … oštetili, a s druge strane… Hrvatske željeznice, nažalost događa se ovo što se događa. Nitko nije sretan, samo valjda neće opet dobiti opomenu. Bedast čovjek može bit sretan sa ovim što se događa sa željeznicama. Tko normalan može biti sretan s tim? Ali na žalost dali su se novci jer se ništa nije dogodilo. Kamate kolegice Jelaš imate točno kolike su kamate bile u proračunu 2011. Sve iznad toga i budimo sretni pa se dogodilo ovo povijesno vrijeme niskih kamata, pa nam se smanjio trošak kamata. Sve preko onih 7, 7 i pol milijardi iz 2011. trošak kamata je isključivo posljedica zaduživanja ove Vlade. Prema tome u toj priči svatko ima svoj dio grijeha, ali nemojmo jedni druge uvjeravati da je to danas tako, a sutra drugačije. Ja nikad nisam tako pričao, niti ću pričati. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Šuker, postoji jedna lijepa dobra stara izreka koja kaže "dok istina obuje cipele laž je već proputovala svijet". To je temeljna odlika ponašanja vladajuće koalicije i njihove politike koju nam dnevno serviraju. Tome mi svjedočimo i danas. Jednostavno nemamo hrabrosti priznati da je nešto dug, da je nešto deficit i da on iznosi onoliko koliko iznosi 18 milijardi kuna. Ja bih razumio da se ne možemo uskladiti na 5, 50 ili 100 milijuna kuna ili 500. Pa ovdje se radi gotovo o 7 milijardi kuna. Pa što mi to radimo da su nam stalno krive metodologije? Što mi to radimo? Ja sam prije 2 mjeseca ovdje na aktualnom satu postavio pitanje premijeru Milanoviću. Pitao sam ga koliki je javni dug Republike Hrvatske. Ja sam tada iznio da će on do kraja godine doći blizu 300 milijardi i da će prijeći 90%. Evo jučer čitamo na kraju ožujka 288 i pol milijardi skoro 88% BDP-a. Jesmo li daleko od toga? Kreditni rejting danas sam spominjao. Pa cijelo vrijeme slušamo da se provode reforme u ovoj državi i Vlada ih svaki dan nešto provodi. Pa te kreditne agencije izvana jednostavno ne mogu primijetiti ni jednu. Pa ne žele nas podignuti ni jednu razinu, da se barem vratimo tamo gdje smo bili 2011. godine. Kako to da mi moramo primijetiti tih reformi kojih nema, a oni koji vani sve znaju, koji procjenjuju to oni jednostavno ne vide ni jednu. Danas je ministar lijepo govorio, sve nešto pozitivno. Zaboravio je reći da imamo 320 tisuća blokiranih, da imamo 50000 koje je sam ministar rada rekao da su izbrisani formalno sa Zavoda za zapošljavanje i da imamo 100 tisuća ljudi koji su otišli, da nam se smanjuje porezna baza, da nemamo ljudi u Hrvatskoj, sve manje i manje. činjenice koje oni iznose a ja tvrdim da su neistine i populizam s kojim ćemo dočekati valjda izbore jer svaki dan je sve nešto lijepo. Pa mi ne možemo utvrditi u državi koliko smo povukli sredstava iz EU fondova, a jedan jedinstveni račun u Državnoj riznici. Jedan ministar kaže jedno, drugi kaže drugo i na kraju uvijek je minus. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ivan Šuker, odgovor na repliku. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Boriću, meni nije jasno što mi dobivamo sa ovom tzv. nacionalnom metodologijom, kad svi oni koji nas izvana prate i koji nam posuđuju novce, koji nam određuju i ovaj rizik kreditni nas gledaju da deficitom 5,7%. Onda mi nije jasno zašto mi sami sebi hoćemo prikazati nešto. I kad sam ja rekao da Hrvatska nakon Grčke ima najveći kreditni rizik to najbolje govori kako nas doživljavaju stranci. Jer znate šta? U trenutku kad novaca na svjetskom tržištu imate koliko god hoćete, posudite novce Hrvatskoj, Hrvatska u ovom trenutku bez obzira što tko pričao nije toliko rizična zemlja. Dobijete kamatnu stopu 3,25, 3 i pol i vi ste dobili lijepu naknadu zbog toga što će vam Hrvatska praktički u trenutku kad nemate kome plasirati novce čuvati te novce 8 godina i još će vam za to platiti lijepo kamatu. Jer recimo Nijemcima da bi posudili novce morate im vi platiti. Slovenci posuđuju uz 0,85, uz jedan posto ili 1,25, Česi od 0,7%. Ali to je sve temeljem ovoga deficita državnog proračuna. Dakle, ne vidim razloga zašto ga želimo prikazati isto kao što ne vidim razloga zašto se silno željelo prikazati kako je 2011. taj deficit bio toliki koliki je bio. Zašto? Pa zato što tih 9 i pol milijardi jamstava koja su preuzeta za brodogradnju ćemo plaćati sljedećih 3, 4, 5 ili 6 godina bez obzira prikazuje ih netko ovako ili prikazuje ih netko onako. Možda da smo ih prikazivali onako kako budu dolazili na naplatu bi bili deficiti manji i ovih godina, a onako 2011. je bilo toliko, pa ako mi imamo 19 milijardi nije to puno. Ali kad se na to uračuna HŽ ona je to itekako puno. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice. Cijenjeni kolega Šuker, bivši ministre financija, predsjedniče Košarkaškog saveza Hrvatske, moj svit u Slavoniji bi reko a šta čovik ima ruku da sve to more stić poraditi. Lijepa je vaša kritika. Da ste se barem znali racionalno ponašati kad ste bili na vlasti kao što sad kritizirate vjerujte da cijeli hrvatski narod zna da bi bilo puno lakše u ovoj državi. Cijenim vašu stručnost izuzetno i ne mislim da pričate nekad bedastoće. Ali me čudi kad znate sve ovo lijepo proučit dokumente od ministarstva morate znati da mnoge jedinice lokalne uprave na moru i njihove turističke zajednice imaju veće prihode nego mnoge općine u Slavoniji, izvorne naše proračune. Mogli ste vidjeti na stranici ministarstva usklađenje sa indeksom razvijenosti. Na žalost, vjerojatno niste pročitali. Općina Antunovac dobija 5 milijuna kuna neposredne pomoći od Ministarstva financija. Općina Gundinci to prije nije bilo. Općina Slavonski Šamac, jel' znate gdje su te općine? Jel' znate di je općina Cerna, Vrbanja, Drenovci? Znate? Jel' znate da mnogi kolege Bošnjaci, vi znate da mnoge kolege, kolege mnoge gospodine Šuker su kolege iz vaše stranke gdje sam osobno od njih čuo da kažu da im je puno lakše vraćati porez nego što je to prije bilo. Apsolutno ne smatram problem što Porezna uprava šalje pojedinoj lokalnoj jedinici kad mora vratiti kao što mi sad moramo vratiti 220 tisuća kuna. Svake, od početka godine svaki mjesec na sve te jedinice lokalne uprave određeni postotak pomoći sjeda od Ministarstva financija. hvala. Ivan Šuker, odgovor na repliku. **Šuker, Ivan (HDZ)** Dragi kolega ove košarkaške ruke stignu puno toga napraviti. Trebali bi znati da od 2004. do 2012. porez na dohodak umjesto jedinica sa područja od posebne državne skrbi su se vraćale iz državnog proračuna i nije bio problem. Prema tome, o tom potom. A druga stvar, dragi kolega deficit državnog proračuna 2008. je bio 0,7% BDP-a. Došla je ekonomska kriza, kao što tada nije bilo političke volje tako je nema i sad da se provedu određene reforme. Tada je Ministarstvo financija kao što i kolega Linić i danas kolega Lalovac predlažu neke stvari ali se one politički neće podržati tako je i tada Ministarstvo financija podržalo neke stvari koje politika nije htjela podržati. I zato smo tu gdje jesmo. Jer da se pitalo ministre financija, i prije Škegru i Crkvenca i mene i Dalićku i Linića i Lalovca priča bi bila sasvim drugačija. Mi se tu puno ne razilazimo. Zašto? Zato što naprosto gledamo te državne financije kao i kućni proračun. Ali nažalost, politika je ta koja naređuje. Kao što je to bilo Slavku, tako je to danas Borisu, bilo je Martini, tako je bilo i meni. Jer krajem 2008. kad sam ja predložio da se zamrzne proračun na razini 2008. godine za 2009. nisam imao nikakvu javnu podršku od velikih kritičara koji su nakon 6, 7 mjeseci pričali tako pa čak i od jednog Mojsije, Mesije kojeg se čekalo da će izaći za televiziju i reći to će biti tako i tako, ni od njega nisam imao podršku. A nažalost se dogodilo to poslije što se dogodilo. I najveća tragedija Hrvatske je što mi danas raspravljamo o istim problemima koje smo detektirali 2009. da postoje. Ali za to treba postojati politička volja. I vjerujte mi, zato sam spomenuo sve kolege prije sebe, ona ne leži u Ministarstvu financija nego leži negdje drugdje. U ime Kluba zastupnika Nezavisnih ljevičara kolega Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Raspravljajući o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna postaviti ćemo samo dva temeljna pitanja. Prvo, da li je ekonomska politika Vlade u ovom dokumentu dala rezultate koje je Vlada zamislila kad je predložila proračun? Drugo, s obzirom na probleme deficita da li su provedene mjere koje je Vlada sama sebi nametnula da bi smanjila deficit i zaustavila rast javnog duga? Pa da bi dali odgovore na ta dva temeljna pitanja jer to je ono o čemu trebamo raspravljati onda idemo najprije na kratku analizu makroekonomskih kretanja. Negativan trend gospodarskog rasta od -0,4. Najveći razlog daljnji pad ulaganja u bruto kapital, daljnji pad, čak 4% u odnosu na prošlu godinu, znači 2013. kad je bio 1%, potpuna deinvestiranost. Najveća krivica nema ulaganja u državne investicije. I ne možemo se mi slagati jel' privatno pokretačko ili ovo kad je kriza država treba pokrenuti. Imala je i mogućnost. U INA-u dvije rafinerije, ali je trebalo riješiti problem sa INA-om. U HEP-u jednu termoelektranu, jednu hidroelektranu. Papiri spremni, sve je bilo spremno. A hoćemo li o željeznici govoriti? Dva poništena natječaja gdje smo mogli početi graditi značajne pruge i to iz sredstava Europske zajednice. Od toga ništa! Dozvolit ćete, direktna odgovornost je Vlade RH i nadležnih ministarstava. I to je razlog da imamo najveći pad. I onda imamo najporazniji broj o kojem ne želimo govoriti. Prosječno stanje zaposlenih u 2014. godini milijun i 342 tisuće 149 zaposlenih. Najniži broj zaposlenih u Hrvatskoj otkad se mjere brojke. Što znači otpuštamo ljude, tjeramo ih van procesa i onda se nemojmo čuditi da imamo 320 tisuća ili 330 tisuća građana koji ne mogu izvršavati svoje obveze. I najveći problem je jedan problem rashodovna strana i kontrola rashoda i neprovedenih reformi, ali najveći problem je investicije koje trebaju značiti zapošljavanje, veće prihode i po osnovu poreza i po osnovu doprinosa ali i sigurnost građana. I tu je najveći neuspjeh ekonomske politike Vlade. I mi danas ne raspravljamo gdje je krivica zašto nema investiranja. Je li to moguće da nakon tri godine aktualne vlasti a zacrtali smo te investicije, 2 rafinerije, 2 elektrane, željeznicu. To su bile strateške investicije. Hoćemo govoriti o ciframa? To su vrtoglave cifre koje su se trebale ulagati. Nećemo govoriti o ulaganju u naftu, u plin i sve ostalo, nećemo. Prema tome, to nismo učinili. I tu je razlog da moramo reći imamo problema. Naravno, to je razlog da smo i ostali na 5533 kune neto plaće i zamrznuli plaće, zamrznuli potrošnju, sve smo to učinili. Još možemo reći ajde imamo neki realni rast jer smo ušli u deflaciju od 0,2% za 2014. godinu. I to je razlog da velimo neuspješna ekonomska politika. Ali isto tako moramo reći da su ostali značajni rizici. Gdje su ti rizici? Nestrukturirane Hrvatske autoceste, HAC ONCE kako hoćete ga nazvati, nerestrukturirana Hrvatska željeznica posebno dio koji se odnosi na Cargo ili teretni promet. Troškovi koji će itekako dalje opterećivat rashodovnu stranu, a nažalost neće pozitivno učestvovat u investicijskom ciklusu koji je tako značajno potreban. I naravno to je razlog da imamo deficit uzmite 4,1 ili 5,7 nije bitno koja metodologija to su deficiti koji su ogromno opterećenje i koji onda produciraju normalno rast inozemnog zaduženja pa smo krajem prošle godine došli negdje na 208 milijardi kuna ukupnog javnog duga ili 64% skoro od bruto domaćeg proizvoda sa tendencijom da to rapidno raste. I naravno ostaje nam osnovno da su rizici ponovno otvaramo dubioze u zdravstvu koje smo krvavo platiti 6,5 milijardi i ponovno otvaramo dubioze u autocestama i željeznicama jer njihove dubioze pokrivamo sa jamstvima. Sve su to skriveni ja bi rekao tereti za iduću godinu koji će itekako opteretiti ekonomsku politiku vlada za iduće Prema tome, ako bismo rekli što je najveći teret za 2014.godinu nema investicija u kapital, nema državnih investicija a imamo po podacima koje vidite najveće plaće u tim državnim poduzećima, imamo slobodnog kapitala, dapače imate u obrazloženju samog državnog proračuna da izvlačimo dividende jer se ne ulaže u tim trgovačkim društvima. Prema tome, prihodi koji najviše moraju nositi a to su prihodi imovine jer još uvijek smo država sa ogromnom imovinom mi ju ne stavljamo u funkciju, ne znamo s njome upravljati i u biti se sve prevaljuje na porezne prihode. To je odgovor neuspješne ekonomske politike da vidimo da li smo uspjeli sa provedbom mjera za borbu protiv prekomjernog deficita. Ona nažalost moramo utvrditi da najvećim djelom smo uspjeli u onom djelu koji smo govorili na prihodovnoj strani. Prema tome, promjena PDV-a na ja bi rekao one među proizvode i među usluge sa 10 na 13, igre na sreću, trošarine u djelu koji se odnosi na duhan, koji se odnosi na automobile. Sve su to mjere koje su planirane i donijele su određeni prihod ali što možemo zaključit, da su jednostavno porezni prihodi ostali na razini 2013.godine i u biti umjesto povećanja prihoda u tom djelu mi imamo samo nadoknadu svega onoga što gubimo zbog negativnog trenda bruto društvenog proizvoda proizvoda ne ulaganja i naravno zbog ja bih rekao određenih strahova strahova da krenemo u daljnje potpore gospodarstvu i da neki način pokušavamo promjenama porezne politike olakšati poslovanje gospodarstva. Tako da možemo reći da prihvaćamo da je mjera na prihodovnoj strani uspjela po meni osim toga što nismo išli išli na porez na nekretnine i pokušali dio zdravstva i financiranje zdravstva i problema zdravstva preseliti na neke druge a ne na teret radnika koji imaju preniske plaće pa nisu u stanju To je možda ono kad govorimo o poreznim prihodima. Kad govorimo o doprinosima tada moramo reći da je problem da smo ponovno povećali doprinos na zdravstvo i kao što vidimo taj dio nije bitno promijenio iznos izdataka iz proračuna za zdravstvo, on se uvijek isto kreće ali očito nije dovoljno za financiranje ovakve reorganizacije zdravstva, nije dovoljno. S druge strane kad promatramo mirovinski sustav, on je uvijek stabilan, on ima svojih prihoda od 19, 5 milijardi, osim smo su prošloj godini imali dodatnih 3 milijarde temeljem drukčijeg rješenja rješenja mirovinskog sustava u drugom stupu i povratu sredstava za dio umirovljenika. I u biti sva povećanja prihoda i je na bazi doprinosa, znači povećane stope zdravstvenog i povlačenje povlačenje sredstava iz mirovinskih fondova s obzirom na promjenu zakona. Ali opet da da li su ti prihodi dovoljni? U zdravstvu evidentno ne i najmanje 1 milijarda pored tih značajnih ulaganja u zdravstvo a ono što je kronični problem o kojem vrlo malo govorimo u mirovinskom sustavu ako uzmemo redovne prihode od 19,5 i rashode od 36 milijardi 17 milijardi je trajni deficit iz godine u godinu u mirovinskom sustavu, iz godine u godinu. Deficit koji najviše opterećuje i o kojem najmanje razgovaramo, istina znamo da je osnovni problem niske mirovine, veliki broj umirovljenika. Ni jedno ni drugo ne možemo korigirati i ne smijemo korigirati jer smo socijalna država, ali je evidentno da se moramo baviti većim brojem zaposlenih. Toliko nek ostane o prihodima. Ajmo malo o rashodima, da li su tu mjere provedene? I ona je odgovor ne. To pokazuju i rashodi neovisno što velimo da su rashodi veći za 1 milijardu i 700 povećanih obveza prema europskoj zajednici neovisno što velimo da je negdje 600 milijuna veći iznos za kamate, a da je sanacija poplavljenih područja oko 400 milijuna, evidentno je da značajnog smanjenja nije bilo. Nije bilo ni na plaćama, ni na zdravstvu, ni na obrazovanju, a sve je to predviđeno programom Vlade RH. Daleko Daleko su veće uštede trebale biti na rashodovnoj strani da pokažemo na neki način da zaista jesmo u stanju provesti određene reforme. Moramo reći da su te reforme do detalja razrađene i sa financijskim učincima, terminskim planovima i što treba učiniti. Vlada to nije provela. I to je naravno jedan od razloga zašto su nam deficiti ovako visoki i zašto nam ovako raste i javni dug. Prema tome, nije Vlada ta koja je provela svoje zacrtane reforme. I koliko god imamo blagonaklono tumačenje Fiskalnog odbora koji vele ipak se provodi, ostaje pitanje imamo li pravo na polagane korake, imamo li pravo opušteno prići svim tim problemima. I naravno kada uzmete s jedne strane izostanak aktivnosti na investicijskom polju, a s druge strane usporeno kretanje na reorganizaciji, na reformama, tada dobijete ove rezultate koji su pred nama i koji znače određenu destabilizaciju i državnih financija, ali samim tim i negativnu poruku prema privatnom investicijskom sektoru koji će se itekako bojati ući u RH sa ovako jednostavno problematičnim javnim financijama. Prema tome, sve pohvale za realizaciju i provedbu fiskalnih mjera što nije baš lako jer nije lako povećati ni ni trošak onih koji ulaze u kupnju automobila, ni pušača, ni oni koji vole kockati, sve su to isto napori Vlade, ali koliko god smo tu bili odriješiti mislim da smo trebali i u reformama jer tu se Vlada dokazuje, a pogotovo u trećoj godini to je još uvijek daleko od i ja bi rekao ubrati efekte tih reformi da smo proveli u 2014.sada u izbornoj godini itekako bi se Vladi isplatilo. Ovako svi ti problemi nas dočekuju. nedostaju novci za autoceste samo iz jednog razloga, što ministar nadležan za to nije proveo monetizaciju u 2013.godini, njegov rok je bio kraj 2013. Cijeli Cijeli problemi sa nezadovoljstvom javnosti, sa zahtjevom za referendum su u 2014., znači on je kasnio, Vlada je kasnila to nije učinjeno trebalo je biti učinjeno. Mi ćemo sada imati povećanje deficita u cestama jer smo 40 lipa preselili u neka druga davanja i ne možemo ih vratiti. To su deficiti, mogli smo imali smanjenje tri milijarde javnog duga, tri milijarde eura. A hoćemo o kamatama govoriti? Pa to će biti najmanje još jedanput toliko u petnaestak godina koliko će nam trebat za vratit sve te kredite. A neću govoriti o HŽ Cargo, ne zarađuju niti za svoje plaće, ne restrukturirano trgovačko društvo sa ogromnim problemima. Mogu prihvatiti jamstva za HŽ Putnički, tamo barem gradimo nove vlakove, zaposlili smo domaću industriju imat ćemo nekakav vlastiti proizvod, znači u razvoj je uloženo pa država daje jamstava. Ali u što je u Cargo uloženo? Pa ne samo što država, njih financira i HŽ Infrastruktura pa HŽ Infrastruktura ne naplaćuje svoja potraživanja pa je ostala bez novaca za investiranje. S čime ćemo mi graditi pruge? to su odgovornosti za neprovedbu reformi i ja bi rekao neodgovorno vođenje imovine jel trgovačka društva su imovine. Prema tome, ja bi dao negativnu ocjenu i u tom dijelu provedbi mjera. Vrlo kratko oko revizije. Ako mi ističe vrijeme zadržat ću se samo na Croatia osiguranju. Znate kada gledamo konstataciju da nismo poštovali zakone, a onda to moje skromno zakona jer sam 25 godina u javnim poslovnima, poslovnima, a posebno vezanih za zakonodavstvo onda članak 1.vrlo jasno govori da se zakonom uređuje pretvorba neimenovanog kapitala u društvima osiguranja i reosiguranja. Članak 1.i 1.članak uvijek govori na što se zakon odnosi. Prema tome zakon ne govori o privatizaciji nego o pretvorbi i zakon ne govori o Croatia osiguranju, ne govori. Prema tome, kada govorimo o tom zakonu nije on lex specialis za Croatia osiguranje. Istina u članku 9.govori da država tako stečeni kapital treba privatizirati temeljem odluke Sabora, da to govori u članku 9. članak 9.je konzumiran posebnim zakonima o privatizaciji, pa nakon toga i posebnim Zakonom o privatizaciji državne imovine. Znači tko je donio zakone? Hrvatski sabor. Ali ovako dana mišljenje državnog revizora koji sebi daje pravo da tumači hrvatske zakone razlog da mi danas opet ne bavimo se temeljnim problemima u Hrvatskoj nego se bavimo nadmudrivanjem i političkim podmetanjem. Zato je moj prijedlog da se hitno zatraži mišljenje Sabora o zakonu. Pa tada niti Vlada koja osporava mišljenje revizora a niti revizor, niti mi politički ne pravimo cirkus u javnosti za tumačenje tog zakona je jedino nadležan Sabor. uputimo u proceduru i zaustavimo te priče jer nama nisu potrebni cirkusi u hrvatskoj javnosti zbog toga što je neki revizor sebi dozvolio da tumači Zakon o pretvorbi kao lex specialis za Croatia osiguranje. Prema tome, ako treba uputiti ću i pismeno jer mislim da nam takvi cirkusi ne trebaju, pogotovo ako želimo da nam Croatia osiguranje bude trgovačko društvo koje će pokušati se širiti i van Hrvatske a sve sa ciljem jačanja kapitala hrvatskog i jačanje prihodovne strane i društvenog brutoproizvoda Republike Hrvatske. **Zgrebec, Dragica Kolega Linić slušao sam sve što ste govorili, na neke stvari naprosto moram reagirati. Ako ništa da budem dosljedan sam sebi, ako prigovaram i ja mislim s pravom HDZ-u što o nekim stvarima govore a sami su tome kumovali jer su dugo bili na vlasti, ne mogu ni vama ne spomenuti da ste i vi do jučer, do prije koji mjesec bili u Vladi, pa niste amnestirani ni vi ako nešto ne valja pa i ono što vi govorite da ne valja. To naprosto radi dosljednosti prema samom sebi hoću i moram reći. Jer mi raspravljamo danas o proračunu kojeg ste vi radili kao ministar predložili i mi smo ga usvojili na vaš prijedlog. Kažete nema, nisu smanjeni rashodi, pa upravo je u prošloj godini u odnosu na planirani prijedlog dakle na prijedlog proračuna koji je usvojen smanjeni su rashodi za 2,5 milijarde. To naprosto dakle činjenično nije točno. Dakle ono što je predloženo u startu na kraju evo vidimo u realizaciji da su rashodi da su rashodi smanjeni za 2,5 milijarde. Nije puno ali nije bogme ni malo. Rekli ste da nema investicija, slažem se da investicija nikada nije dovoljno, dapače, kada bi imali negdje stotinjak milijardi mi bismo onda bili zadovoljni i sretni. Pa nije vrag da su se investicije stavili onog časa kada ste vi izašli iz Vlade a do tada ih je bilo stotinu i milijarde. A nije baš. Prema tame, ja sada, nemam tu sada sve statističke pokazatelje, usudio bih se reći da je nakon toga više investicija bilo nego prije toga. Ali to je i lako provjeriti. Dakle, govorite o problemima zdravstva, pa znate ali mi smo na vaš prijedlog smanjivali zdravstveni doprinos, pa na vaš prijedlog ponovno ga povećavali.

kada sam već osobno prozvan onda da rečemo, podsjetite se koja je stopa gospodarskog rasta bila predviđena, visoka. Za uvjete Republike Hrvatske visoka. Temeljila se na bazi planova investicija koje su izradili pojedini ministri a koordinirao je potpredsjednik Grčić. Nije ostvareno ništa, pročitajte, imate pad od 4% upravo u investicijama kada je u pitanju gospodarski rast. Prema tome, planiralo se, točno se navelo investicije nisu ostvarene. Da, jako puno smo radili mnogi u ministarstvu. Na čemu? Na programu reformi i planu konvergencije. Do detalja terminski, vrijednosno i po aktivnosti označeno. I u Ministarstvu zdravlja i u Ministarstvu obrazovanja, socijalne politike, reforme uprave. I valjda mogu ocijeniti te dokumente koje ja sam ipak zadržao kao uspomenu, na kojem sam radio i reći nisu ostvareni zacrtani dokumenti. Nisu. A to što vi ne želite prihvatiti jer i vi morate znati za te dokumente, svi ih vi imate, svima su vama dostupni na stranicama Vlade, Vlada ih na svojim redovnim sjednicama u 12. mjesecu 2013. usvojila. Da, to smo radili i zato mogu itekako objektivno reći da to nije odrađeno. Znači radilo se malo drukčije. A tko je kriv za to, to si postavite sami sebi pitanje. Prema tome da smo bili imalo odgovorni i proveli ono što smo sami sebi napisali, što smo poslali Europskoj komisiji da ćemo realizirati danas bi ipak rezultati bili manji ali barem bi imali to zadovoljstvo da bi mogli reći da smo udovoljili vrlo skromnom fiskalnom pravilu. Nažalost ni to nam nije bio cilj. Hvala lijepo. Kolega Linić, pa veći dio rasprave u principu možemo se složiti jer na kraju krajeva obadvojica smo na vrlo sličan način govorili o istim problemima, međutim ja bih htio s vama razmijeniti još mišljenje oko jedne stvari. Ali prije toga treba ovdje naglasiti da glavna poluga za vođenje ekonomske politike je proračun i tko toga nije svjestan taj nažalost ne vidi dalje od svog nosa. Isto tako tko pogleda rashodovnu stranu proračuna, ne samo zadnje 3 godine nego i prije toga postati će mu valjda jasno da bez strukturnih reformi se ne može riješiti problem rashodovne strane proračuna. Međutim ono što bih želio prokomentirati s vama je povećanje rashodovne strane proračuna od 2,5 milijarde i tu se prikazuje trošak Europske zajednice od milijardu i 780 milijuna. u izvornom proračunu se planiralo da ćemo iz europskih fondova povući 4 milijarde i 400. Povukli smo samo 2100, znači 2 milijarde i 300 manje. Da smo povukli to naš saldo sa Europskom unijom bi bio +600 milijuna a ne bi se govorilo o milijardu i 700 minusa. I to je možda najveći problem ove Vlade, te silne zablude što u povučena sredstva unije se računaju projekti i programi koji su dogovoreni prije 3 i 4 godine iz sredstava od predpristupnih fondova. Nažalost, ono što baš kao članica Europske unije imamo pravo provuć' kroz raznorazne fondove nismo povukli. Nismo na takav način smanjili rashodovnu stranu državnog proračuna, nismo smanjili rashodovnu stranu jedinica lokalne samouprave, isto tako nismo počeli iz europskih novaca financirati ključne infrastrukturne projekte Hrvatske jer željeznica je jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Hrvatske. Luka rijeka nikad neće bit na razini ako ne napravimo prugu Rijeka-Zagreb-Botovo pa neka svi misle u ovoj državi što god tko hoće. Slavko (Nezavisni)** Kako više volim energetiku dao sam naglasak upravo na energetiku i mogućnost gdje smo mogli imati gospodarski rast jer imamo zaista kao naftnu kompaniju, a ne trgovačku kompaniju za prodaju MOL-ovih derivata i isto tako imamo energiju električnu gdje HEP je jedna od itekako jakih tvrtki koja je mogla investirati. I potpuno se slažem, izostavio sam naznačiti da nismo povukli dovoljno sredstava koji su mogli biti rezultat i gospodarskog rasta, manjeg broja nezaposlenih a većeg broja zaposlenih. Itekako jer to su mali projekti koji su mogli biti realizirani po svim ministarstvima, po svim gradovima i općinama i samo ih je trebalo kvalitetno pratit. Ali zato imamo ministarstvo koje širi optimizam, ali ne širi realizaciju projekta. Da, to nažalost je itekako veliki problem za Hrvatsku jer kasnimo. Tih 2 milijarde koje smo mogli više potrošit će uvijek nedostajati na računima iz razloga što ćemo zbog toga imati veće deficite, imamo veću krizu kod građana koji su jednostavno bez posla, koji ne mogu plaćati ni svoje obveze. Ja samo pamtim jedno, danas je 2.7., da li smo svjesni da smo jučer trebali ući u schengenske koridore? A znate zašto ne ulazimo? Pa zato što nismo načinili granične prijelaze. A zašto nismo načinili? Imamo novce, financirano sve, nismo načinili. Znate koji je bio najveći problem za ulazak u Europsku zajednicu? Carinski koridori. Na vrijeme smo ih načinili, na vrijeme. A zašto nismo obične granične prijelaze treba pitat ministra. To je znak sposobnosti i odgovornosti Vlade. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Linić, vi ste u svojoj raspravi se dotakli i jamstava koja su izdata Hrvatskoj željeznici i to HŽ-Infrastrukturi, HŽ-Cargu i ostalima, HŽ-Putničkom prometu. No moram pri tome reći da sam osobno i ogorčen i radom dok ste vi bili ministar, a naravno prije svega ministrom prometa koji je u svom mandatu zapriječio zbog nedostatka novaca ili jamstava ili čega već, a ona su ogromna, modernizaciju pruge Okučani-Vinkovci. Dakle modernizacija pruge Okučani-Vinkovci je otpisana, ona ne dolazi sad u obzir trenutno. Nadalje, vi i sami znate da štogod su veća jamstva više se pruga u Republici Hrvatskoj ukida pa tako pruga Kumrovec-Zagreb kojim se vozio i nekadašnji predsjednik i uzor SDP-a od svog rodnog mjesta do Zagreba, dakle ne funkcionira zbog 500 metara pruge koja navodno kolidira sa granicom sa Slovenijom. 500 metara. Kolodvor u Kumrovcu je zarastao u ambroziju koje su kapitalki ambrozija. Nadalje, pruga koju je vaša Vlada dala da da ne kažem u koncesiju ili u prodaju, dakle materijal s pruge Sisak-Petrinja-Glina-Topusko-Karlovac u dužini od 92 km kompletno razmontirana, a znate zbog čega, da bi taj koji je izvršio dakle razmontiranje te pruge za sekundarnu sirovinu izgradio jedan parking na Capragu u Sisku i ta firma je vrlo bliska SDP-u, ili udruga, ajde nije ni firma nego udruga. Nadalje, koliko je vaša Vlada u kojoj ste vi bili ministar inzistirala na prodaji HŽ-Carga onome kriminalcu Gruji u Rumunskoj, ajde mi to recite. A vi ste bili ministar financija u to vrijeme. Slavko (Nezavisni)** Nikad se mi nećemo složit. Da, HŽ-Cargo treba privatizirati, to nije tvrtka koje vlasnik treba biti Hrvatska država, treba ga privatizirati. On mora bit konkurentan austrijskim željeznicama, njemačkim željeznicama, privatnicima koji trče po Europi. A znate, odgovornost je Vlade zašto nismo uspjeli privatizirati, jer na natječaju za HŽ-Cargo osim tog Rumunja bile su i austrijske željeznice, slovački poduzetnici i bile su njemačke. Nema, pitajte ministra zašto je odabrao ovoga. Ja ću uvijek odgovarat za Croatiu, ali Croatia je provedena. U isto vrijeme smo krenuli, ona je provedena. HŽ-Cargo nije. U 2014. odmah je inzistirano ili stečaj tvrtke i li re organizacija tvrtke uz punu potporu sindikata. Danas smo 2015., ono što ja mogu reći niti plaće ne zarađujemo od prihoda, enormni su rashodi, financiraju HŽ-Cargo državni proračun i to će vam sutra biti novi deficiti, novi dugovi i financira HŽ-Infrastruktura. Pa ništa iz HŽ-Infrastrukture neće ući u ove prometne pravce. Totalna pogreška ministra koji niti je privatizirao i uspio u privatizaciju, a imao je dobre ponude, a niti je uspio reorganizirati tvrtku. Da, to su problemi, to su osobni problemi, znaju se ime i prezime i neću govoriti o svojim sukobima sa svima njima jer kao ministar sam aktivno na svemu tome radio. Ali čujte netko nema hrabrosti donijeti odluku o privatizaciji. Nema. I što imamo? Tvrtku sa ogromnim brojem od preko 900 viška zaposlenih koje financiramo već pune dvije godine i zato su deficit.

privatizaciji Croatia osiguranja i pozvali se na Zakon o pretvorbi kapitala društvenog osiguranja i reosiguranja na koji se pozvala i Državna revizija kada je utvrdila da ta privatizacija nije do kraja provedena u skladu sa tim zakonom. Pokušali ste objasniti to zašto i taj zakon i privatizacija ne idu zajedno, ali ja bih vas nadopunila. Ja mislim da je tu Državna revizija ozbiljno pogriješila, jer ovdje se ne odnosi na pretvorbu Croatia osiguranja, nego na privatizaciju Croatia osiguranja, a to su dva dijametralno suprotna pojma. Pretvorba jednog društva je promjena pravnog statusa društva, poduzeća u trgovačko društvo, a privatizacija je proces transformacije državnog u privatno. Ovdje je riječ o transformaciji državnog u privatno i zato se ne može ovaj Zakon o pretvorbi kapitala uopće primijeniti na privatizaciju Croatia osiguranja. i od tuda je nastala pomutnja. Ja ne ulazim u ove druge razloge koje je Državna revizija navela, ali ovo apsolutno ne stoji. I mislim da ni vi niste do kraja to išli na ovaj način razjašnjavati, ali razlika između pretvorbe i privatizacije je jako velika. I upravo ovaj članak 9. na koji se Državna revizija pozvala kada je govorila o Zakonu o pretvorbi kapitala odnosi se, kaže članak 9. Odluka o načinu privatizacije kapitala Republike Hrvatske u društvo donosi Sabor na prijedlog Vlade. To je zakon. Dakle, mora se donijeti Zakon o privatizaciji. Pretvorba je završena '92. godine barem koliko ja znam Croatia osiguranje. Ali privatizacija je tek bila 2013. Evo toliko. Slavko (Nezavisni)** Potpuno se slažem sa vama kolegice. Članak 1. jasno govori da se zakonom uređuje pretvorba neimenovanog kapitala, ne Croatia osiguranja Društva osiguranja i reosiguranja. Znači, opći zakon za sva osiguravajuća i reosiguravajuća društva. I to je pretvorba. I ta pretvorba je temeljem tog zakona učinjena. U članku 9. je predviđeno da kad Vlada prodaje i privatizira mora imati zakon. To ne govori o Croatia osiguranju. I da li je Zakon o privatizaciji donesen? Nekoliko, nekoliko. Prema tome, zamislite vi državnog revizora koji neće da shvati da kad govori se o namjeri zakona uvijek je bitan prvi članak i on govori samo o pretvorbi neimenovanog kapitala, a ne o privatizaciji. Doneseni su posebni zakoni. Temeljem posebnih zakona je doneseno gdje se spominje Croatia u koju grupu spada i kako će se privatizirati. Znači ispunjen je kompletno ovaj zakon, ali jedan sebi revizor dozvoljava slobodu umjetničkog izražavanja i onda mi imamo sada polemike oko toga. Ali zato ja predlažem nemojmo gubiti vrijeme. Imamo mogućnost da kao Sabor damo tumačenje tog istog zakona, a ne da imamo samovolju pojedinaca koji će onda tumačiti zakon kako god hoće. Prema tome, mislim da nije problem da kroz tumačenje završimo priču je li zakonito ili nije i je li jedan Zakon o pretvorbi kapitala koji su neminovani u osiguranjima lex speciallis za Croatiu. Dajte molim Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Pa ja imam suprotno mišljenje od kolegice Škare-Ožbolt i gospodina Linića. Kolega Linić, prvo bih rekao da sam uvjeren i siguran da je revizija napravila svoj posao vrlo temeljito utemeljeno na zakonu i po svim međunarodnim standardima. Kada govorim o Croatia osiguranju evo kolegica Škare-Ožbolt je upravo citirala članak 9. Ne kaže se da će Hrvatski sabor donijeti zakon, nego da će donijeti odluku o načinu privatizacije i o privatizaciji, odluku. Dakle, odluka je nešto sasvim drugačije od zakona. Dakle, Hrvatski sabor je trebao donijeti odluku o privatizaciji. Zar vama tada nije bilo suspektno kad je 2013. revizorsko društvo za 2013. utvrdilo da smanjenje vrijednosti nekretnina u Croatia osiguranju nije napravljeno po međunarodnim standardima. I tada je to revizorsko društvo koje je unajmila Croatia osiguranje dalo mišljenje s rezervom upravo iz toga razloga jer nisu poštivani međunarodni standardi u smanjenju cijene nekretnine. Zar vam to nije bilo suspektno? Neću govoriti o činjenici da je Državna revizija utvrdila da se nije utvrdilo koliki broj dionica se prodaje, koliko će država ostaviti u temeljenom kapitalu između 25% plus jedne dionice i 30% dionica. Kakva je to prodaja? Možete li prodavati kuću da ćete prodati između 35 i 40% kuće kuće da ćete prodati. Između 35 i 40% pa tko da više …/Govornik se ne razumije./… Ja ne govorim o tome, oni koji su kupili, kupili su u najboljoj namjeri da je sve jasno i čisto. Ja se mogu složiti sa vama da bi trebalo zatražiti mišljenje Sabora u tumačenju, ali možete li se vi složiti sa mnom da treba izvršiti kompletnu reviziju privatizacije Croatia osiguranja, kompletnu reviziju privatizacije. Ako je sve čisto nema razloga da Državni ured za reviziju ne napravi Linić, odgovor na repliku. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Nema svrhe voditi polemiku o tome što piše u zakonu ili ne. Ostavimo to onima koji su zaduženi, pa da prekinemo tu polemiku, jer zaista nema svrhe. Ali kad govorimo o nalazu revizije, da je revizor bio malo pažljiviji onda bi napisao do kraja, da revizori Croatia osiguranje nisu prihvatili procjene jer nisu učinjene po međunarodnim standardima. A znate zašto? I to piše u tim nalazima, jer su trebali još veće smanjenje. To piše u tim nalazima. nalazima. Valjda ja znam što je pisalo unutra. A vi samo znate da piše da nisu po međunarodnim, ali vi mislite nisu jer je trebalo biti više, ne, trebalo je još više smanjiti. Da, nažalost. razumije./… A izvinite, nije to da je džabe. Govorimo o tome da nećemo govoriti o tome koliko je došlo. A to što imovina ne vrijedi jer se bezvrijedna imovina kupovala, jer je od 2009. imovina rapidno padala, a po zakonima i međunarodnim standardima Croatia je trebala usklađivati a nije usklađivala. Dajte molim vas! Prema tome, samo treba do kraja čitati, a ne stvarati nedoumice. Da, imovina je trebala biti daljnje smanjivana. To je na neki način sada i razlog da kupac smatra da je oštećen, a nije, jer mu je revizor ukazao da su i manje vrijedili a imao je sve podatke. Da gospodo, Da gospodo, mi samo pokušavamo govoriti na ovako netočnim činjenicama i navodima koji su navedeni, a ne želimo prihvatiti stvarnu činjenicu. To je problem svih vas. To je problem svih vas. Znate, ja poslove koje radim dovršim. I to je razlika od mene i Hajdaša i od mene i potpredsjednika Vlade Grčića. Jer da su oni dovršavali poslove niti bi imali ovoliko dubioza, imali bi puno više investicija. **Zgrebec, Dragica Poštovani kolega Linić rekli ste da nam trebaju investicije, da je investicija premalo. Tu se slažem sa vama. Dakle, apsolutno investicije trebaju, one su preduvjet gospodarskog rasta a gospodarski rast je jedini koji osigurava napredak. Rekli ste isto tako da je trebalo napraviti monetizaciju, dakle da Hajdaš nije ustrajao u monetizaciji autocesta. Trebalo je ići u monetizaciju i trebalo ju je provesti, tim više što će eto autoceste zbog toga što imaju sve manje prihoda jer smo im prihode smanjili biti sve veći hrvatski problem. Vlada je svjesna ogromnog javnog duga i u tom smislu željela je napraviti monetizaciju. Ja bih rekla da ovoga trenutka taj visoki javni dug je zapravo Damoklov mač nad Hrvatskom. S tim da se ovoga trenutka zadužujemo po kako volimo reći povijesno najnižim kamatnim stopama jer je ovoga trenutka kapital na tržištu i dostupan i jeftin. Međutim, što kada poraste jagma za kapitalom i kada mu slijedom Zakona o ponudi i potražnji počnu rasti i njegove cijene? To će biti ogroman problem za Hrvatsku. Vlada je tog ogromnog problema svjesna i dakle potvrđujem željelo se ići u monetizaciju ali vidjeli ste svi smo zapravo vidjeli koliki su bili otpori javnosti naspram monetizacije. Dakle, ono što želim reći ovom svojom pričom, pričom, i građani moraju biti svjesni svoje odgovornosti, a i oni koji su ih uvjeravali da bi monetizacija bila štetna i opasna za Hrvatsku. Dakle, građani moraju vjerovati Vladi i moraju podržavati da tako kažem politiku ekonomsku politiku Vlade za koju su konačno glasali. Voditi državu u krizi nije lako jer je to dobrim dijelom i niz nepopularnih poteza. Plus toga mi imamo neku tešku povijest neuspješne pretvorbe, loše privatizacije, ja bih rekao čak i INA jedan primjer nađemo strateškog partnera i na kraju uništava tvrtku. Sve su to loši primjeri. Ali kad ste zemlja koja ne pokriva svoje rashode, kad samo na mirovinskom fondu gubite 17 milijardi iz godine u godinu, kada vam porezi nisu jedino rješenje tada morate i svojom imovinom. I zato svaka odgovornost za upravljanje trgovačkim društvima koji moraju investirati je ogromna, jer to je neuspjeh. Ali isto tako tamo gdje imamo velike dugove na završenim investicijama ako ih možemo prebaciti na nekog drugog da bi sebi stvorili prostor za nove investicije, nova ulaganja jer tih 40 lipa nam je trebalo i za željeznice i za ceste jer nam je stanje održavanja cesta loše. Nema kompromisa, pogotovo ako je to Vlada stavila u svoj program. I zato osnovno je nema odustajanja. Može u javnosti biti ali mi znamo javnost se neće složiti s tim, pogotovo kad još ovako politički se dijelimo, politički se prepucavamo, stalno nas netko i … sa strane i onda nije lako. Prema tome, shvatite nijednoj Vladi, a pogotovo ona koja vodi državu sa ovako teškom krizom 6-godišnjeg pada gospodarskih aktivnosti pa čujte doći to je tragedija. I tu je odgovor moramo ulagati, moramo donositi teške odluke.

revizoru pardon, gospodo zastupnici. Ja želim najprije postaviti pitanje da li je istina ovo što se danas pojavilo u nekim medijima da je neki bankar prijetio ministru Lalovcu? Navodno da je gospodin Božo Prka, bivši ministar financija prijetio ministru Lalovcu. Koliko je to bila ozbiljna prijetnja da ga je onda nakon toga gospodin Lalovac prijavio USKOK-u. Da li je istina da je neki hrvatski bankar deponirao u talijanskim bankama cirka 100 milijuna eura, da unutar Ministarstva financija vršite "određene izvide". Ne mogu vjerovati u te basnoslovne svote ali u Hrvatskoj ničemu se ne treba čuditi. Ja neću uči u to ili ne ulazim u to sa koliko su novaca sanirane hrvatske banke, neki govore od 12 pa sve tamo do 80 i nešto milijardi kuna, ali znamo da su prodane ustupljene majkama danas banaka, strancima za 5,4 milijarde kuna. To je u neko vrijeme recimo dvogodišnja njihova dobit. Hoće li netko unutar Ministarstva financija reagirati na primjer u slučaju Hypo banke i onoga što su na ovim prostorima radili Striedinger, Kulterer, Berlin itd. ili ćemo jednostavno to prešutjeti? Hoće li Ministarstvo financija reagirati u slučaju recimo Raiffeisen zadruga ili kako ih mi u Istri zovemo posuilnica, na način kako to čine i u Austriji policijske vlasti gdje između ostalog navode da preko 75% kredita naši građani ne mogu servisirati. Pa toga nema nigdje. Švicarci su mila majka prema ovome što su radile te posuilnice ili te Raiffeisen zadruge. to su isto podaci koji su procurili iz Ministarstva financija da na europskim računima 20 hrvatskih državljana drži negdje oko 1 milijardu i 700 milijuna kuna. Kad sam već spomenuo Privrednu banku, mi svi znamo da je ona 89., 99.dokapitalizirana za nekih 600 milijuna eura pa je nakon toga prodana za zamislite basnoslovnih 640 milijuna eura. Međutim, da se vratim na onu repliku zamjeniku ministra financija, rekoh ovako da Ministarstvo gospodarstva, evo imam izvršenje znači proračuna za 2014.godinu ostvarilo je prihod od 1 milijardu 454 milijuna I prije sam citirao pa ću to ponovno učiniti, na strani 59.da na osnovu prikupljenih podataka utvrđeno da iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2013.godini programima i projektima u organizacijama civilnog društva dodijeljeno 560 milijuna kuna plus iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave dodijeljeno još 1 milijardu 44 milijuna kuna ili sveukupno u 2013.iz 2013.iz javnih izvora u RH projektima, programima u organizaciji civilnog društva ukupno je dodijeljeno 1 milijardu 604 milijuna kuna. I u pravu je gospodin Grubišić, pozdravite brata, viza vi onoga intervjua kapa dolje nisam znao, nisam znao šta se dešavalo tamo onih ranih 80.tih godina prema vama ili vašoj obitelji. I prije ste mi isto tako spomenuli da su znatna sredstva ali ne znam koliko udrugama dodijeljene iz sredstava EU. da više sredstava dobivaju udruge nego Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo malog tog obrta. To je gotovo nevjerojatno. I ja bih šutio da u nekim sredinama na čelu tih asocijacija udruga ne stoje stranački deklarirani pojedinci ili pojedinke. Kada mi govorimo o ovom izvršenju moramo isto tako reći što je tom izvršenju prethodilo, točnije kakva je bila gospodarska slika o kojoj je gospodin Linić nešto više govorio. Ali krenimo redom. Prihodi poslovanja bili su 114 milijardi kuna, rashodi 127 milijardi kuna, višak, pardon manjak 12,8 milijardi kuna, prihodi od financijske imovine, zaduživanja znači 35 milijardi kuna, otplata zajmova 27 milijardi kuna. I što onda apostrofirati iz ovog izvješća? Porez na dobit -700 milijuna kuna, to govori koliko je teže, pazite danas ili jučer bilo nego prekjučer. Porez na imovinu je isto tako znatno manji, PDV veći je za 700 milijun kuna, zašto? Jer je ukinuta nulta stopa odnosno povećan je onaj prihod na određene djelatnosti u turizmu, carine razumljivo drastično manje jer smo ušli u EU, doprinosi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje logično veći jer smo ih povećali, doprinosi MIORH-a ili Mirovinskog fonda 3 milijarde kuna. Od svjetske banke dobili smo 1,1 milijardu kuna. No bit proračuna je otplata glavnica primljenih kredita i zajmova. Mi smo 2013.godine vratili 8,1 milijardu kuna, 2014. čak 15,2 milijarde kuna. To je znači indeks 189%. U 2014. godini znači sva ministarstva imali su manje novaca osim Ministarstva graditeljstva +24 milijuna kuna i Ministarstva gospodarstva +120 milijuna kuna. Sva ostala ministarstva bilježe manje prihoda. Najviše, najveći manjak imalo je Ministarstvo obrta. Kad smo govorili o tom javnom dugu onda bi bilo dobro između ostalog spomenuti i slijedeće, da u prvom kvartalu javni dug ove godine povećan je za 8,9 milijardi kuna i krajem ožujka dosegnuo je iznos od 288,5 milijardi kuna čime je njegov udio u BDP-u narastao na razinu 87,7%. Kad s druge strane do kraja godine to će biti sigurno negdje oko 93, 94%. S druge strane kada gledamo bruto inozemni dug na kraju trećeg mjeseca dug je iznosio 49,3 milijarde eura što je preko 108% BDP-a. I ono što sigurno treba reći što svi znaju, pogotovo naši kreditori, Hrvatska je visoko zadužena zemlja ali još uvijek nema problema s financiranjem svojih međunarodnih ili domaćih obveza, ali pri tako visokoj razini duga i niskom rastu mi smo itekako izloženi rizicima. U razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2014.izdano je 17 državnih jamstava u ukupnom iznosu od 12,6 iznosu od 12,6 milijardi kuna od čega je 13 financijskih jamstava te 4 činidbena jamstva. Mislim da je u tom periodu i pulski Uljanik dobio dva jamstva u iznosu preko ili cca milijardu i 500 milijuna kuna, jedan je bio 153 milijuna eura, a drugi je bio nešto niži ali sada to je manje bitno. Na strani 465 dani su makroekonomski podaci za 2014., uglavnom negativni, ali 2015.kriza je počela jenjavati i statički bez obzira što nitko neće reći danas bolje no što smo živjeli jučer ili jučer nismo sigurno živjeli bolje nego prekjučer, ali ipak statistički stvari se mijenjaju. S druge strane da je situacija mučna, nezahvalna potvrđuje broj ovrha, blokiranih računa, teže naplata kredita od strane kreditnih institucija itd., a o malom gospodarstvu ne treba uopće govoriti, tvrdim da 90% ljudi koji ga vode su u težoj poziciji od radnika koji rade kod njih. I zato sam isto povukao namjerno sam povukao paralelu između Ministarstva gospodarstva, malog gospodarstva i recimo udruga jer smatram da ova situacija nije normalna, nije prirodna. Kada govorimo o makroekonomskom okruženju u 2014.po meni je bit upravo taj odnos zaposlenih, o čemu je Slavko Linić nešto prije govorio.

i to je katastrofa. Gdje smo ostali bez radnih mjesta? Ostali smo bez radnih mjesta u realnom sektoru. U javnom sektoru broj radnih mjesta, kada tu pridodamo i komunalne tvrtke povećao se za negdje oko 10 tisuća. Znači u realnom sektoru slobodno se može reći da smo ostali bez 90 tisuća radnih mjesta. Ako jedno radno mjesto košta 20 tisuća eura, mi kao da smo ostali bez 2 milijarde eura ili trebat će nam barem 2 milijarde eura, a prije više, da da to vratimo. To je ekvivalent recimo pedesetak hotela sa negdje 150 ključeva, 400 recimo ležajeva kao što se prosječno novi hoteli grade u Hrvatskoj. Gdje je problem? Svjetska ekonomija, počela se opravljati negdje 2012.naša se je počela opravljati hvala Bogu 2015. Što nas spašava? Spašava nas ulazak u EU. Na stranu samo činjenicu što mi danas Europi više uplaćujemo keša, novca, no što iz Europe povlačimo. Znači od 1.7.2013.do 1.1.2015.uplatili smo ako tu imamo na umu i onu banku odnosno onaj fond za čelik i kako se to već zove, 450 milijuna eura, povukli smo negdje oko 430 milijuna eura. Još je veći problem u tome što nam Europa određuje prioritete i umjesto da novac ide u gospodarstvo za poticanje malog, velikog nije bitno, turizma i ali dobro i tamo onda kredite dobivaju samo direktori turističkih zajednica u nekim županijama oni nam de facto određuju što i kako graditi. Znači ulazak u EU opravak Europe to je direktno značilo i veći izvoz u RH bilo da je riječ o brodogradnji pa nadalje, znači uslijedile su veće narudžbe. Ali isto tako nemojmo se jednostavno zavaravati nezaposlenost točno, statistički pada, ali gdje ti ljudi na kraju završavaju? Često nažalost odlaze da ne kažem bježe iz Hrvatske. Hrvatskoj će sigurno trebati barem 10 godina da se vratimo, a prije 15 nego 10 godina da se vratimo na BDP-a onog pred kriznog razdoblja. To je naprosto nama kriza učinila ili neadekvatno u pravo vrijeme nepravovremene odluke. Pogledajmo obične ljude, mi se nosimo sa švicarcima i država tu Ministarstvo financija puno čini i ljudima iskreno želi pomoći. ali ja ću još jedanput ovdje ispred zamjenika ministra financija reći, gospodo dajte pokušajte nešto učiniti kada je riječ o ovim Raiffeisen zadrugama. Naprosto rekoh 75% ljudi ne može servisirati svoje obveze. To nije prirodno, toga nema ni u slučaju švicaraca, ni bilo kakvih drugih kredita osim onih zelenaških lihvarskih gdje vi morate svaki mjesec nadoplaćivati 5% ne znam na tu glavnicu. Od PDV-a ostvarili smo, koliko, 40,9 milijardi kuna, zalažem se da se za turizam PDV u onim uslugama itd., ponovo vrati na 10%. Nažalost u ovom mandatnom razdoblju gdje su se izmijenila dva ministra, u Hrvatskoj ja ne znam, možda su se sagradila dva nova hotela. Znam da u Istri nije niti jedan novi se sagradio. Ali su zato sa ostvarenim sredstvima istarske tvrtke preuzimale neke tvrtke u turizmu na području Kvarnera, konkretno Krka, u Dalmaciji itd., ali otkupa je sve krenulo tamo nažalost ništa ne rade. Međutim i to je možda tema za glavnog državnog revizora za onaj slogan "Croatia full of life", "Hrvatska puna života", zamislite, bacili smo 2,8 milijuna kuna. Zašto kažem da smo baciti? Zato jer sada kažu da trebaju još milijun i 200 tisuća kuna uložiti za novi vizualni identitet te da će se taj slogan početi rabiti tek od 1.9. ove godine. Do tada je na snazi slogan "Mediteran kakav je nekad bio". To je jedan krasan slogan za razliku od ovoga koji nema ni glave ni repa, ali pustimo sada to. Ali zato puno košta. I možda bi bilo dobro da netko uđe u turističku zajednicu Republike Hrvatske pa da vidi koliko se, ne milijuna, desetina, nego stotine milijuna kuna ulaže za intelektualne usluge, razne studije i tome slično. Mene zanima isto ova problematika Hrvatskih cesta. Vidim da ovdje se počela voditi jedna stravična centralizacija. Pred, koliko, dvije godine, točno vidimo u materijalima, vraćalo se ZUC-ovima 24 milijuna kuna, 2014. 120, ove 2015., '16.-te neće se vratiti znači više po tom osnovu niti jedna kuna. Govorim to između ostalog i zbog potrebe da se konačno dogodi onaj spoj od recimo Porozina na otoku Cresu do Cresa. Voziti po onoj cesti doista to je strava. Filmovi strave i užasa po noći, pogotovo ako je magla bi se tamo mogli snimati. Prihodi Hrvatskih cesta iznose milijardu i 790 milijuna kuna, rashodi milijardu i 430 i oni i oni plaćaju promidžbu milijun i 500 tisuća kuna. Otplata zajmova 366 tisuća kuna. Ipsilon, ponoviti ću što sam već rekao ovdje za govornicom mora ući u javni dug, investicija treba krenuti, ipsilon plus željeznica Učka ili željeznički tunel, pardon Učka treba tretirati jednako kao što se tretira u Republici Hrvatskoj Pelješki most. Možda je u ovom trenutku Pelješki most prioritet br. 1. ali onda su sigurno željeznički tunel Učka i ipsilon tim više jer su osigurana sredstva i sve ostalo imovinsko pravna pitanja, građevinske dozvole prioritet broj 2. Da ne govorim o drugim spojevima koji ovise prije svega o Sloveniji bilo da je riječ o spoju Rupa - Kozina, Rupa Postojna, Buje - Plovanija ili Buzet – Koper kada je riječ o tunelu Učka. Jasno, da bi se pokrenule strane investicije treba još nešto učiniti, osloboditi se kriminala. Mnogi su spominjali Croatia osiguranje. Croatia osiguranje treba biti pošten padali su prihodi i to drastično. Da su nastavili poslovati kao što su poslovali oni bi naprosto se urušili. To da je sve rađeno za poznatog kupca vjerojatno je, to nije sporno, on sigurno nije oštećen kao što smo ovdje čuli. Ako ni zbog čega drugog zbog toga što im se čuvao monopol u Republici Hrvatskoj 25 godina. Ali bez obzira što sam protiv svakog monopola nisam protiv onog iz vlastite …/Govornik se ne razumije./…. A na kraju će vjerujem znatne novce od prodaje svojih pogona u Kanfanaru završiti u ili u preuzimanju Save i Triglava pa će ponovno Croatia osiguranje biti ono što je nekada bila u Republici Hrvatskoj. No jasno je, trebalo je davno prije promijeniti politiku glede pretvorbe odnosno privatizacije, revidirati što se je moglo ali nažalost to smo prepustili i povratka više nema. Krešimir (HDSSB)** Kolega Kajin pa morao sam replicirat jer mislim možda ste se zabunili kada ste rekli da 20 ljudi ima štednju milijardu i 700 milijuna kuna jer to mi nekako zvuči onako nemoguće. kada vidimo kako je Hrvatska iscrpljena a da su se pojedinci toliko natovarili onda mi to doista zvuči onako fantastika. No, ja vam želim reći da sam 7. travnja 2015. dobio iz Ministarstva financija odgovor jer sam tražio koliko je u Hrvatskoj do sada uhvaćeno ljudi koji imaju nesrazmjer između prihoda i vrijednosti svoje imovine. Sukladno članku 63. Zakona o porezu na dohodak. Brojkom, u tom dopisu sam dobio informaciju da je to 473 osobe. Pa da su uhvaćeni i da su im naplaćeni porezi na nelegalno stečenu imovinu što je sigurno tako, sigurno ne bi imali deficit u državnoj blagajni toliki koliki imamo za prošlu godinu. Prema tome gospodine Kajin ili ste se zabunili a možda i niste ili Ministarstvo financija u prošlim godinama od stvaranja Republike Hrvatske nije radilo svoj posao. **Zgrebec, Dragica To da nije radilo svoj posao, to je svima nama znano. Međutim, nije nikakva znanstvena fantastika da 20 ljudi u inozemstvu ukupno ima milijardu i samo 20 ljudi. To su oni najveći štediše pod navodnicima, zapravo vjerojatno pljačkaši građana ovih prostora, imaju milijardu i 700 milijuna kuna. Zašto Ministarstvo financija, zašto DORH ništa po tom pitanju ne čine ne znam. Trebalo bi samo vidjeti sada ovo izvješće austrijskih vlasti oko Hypo banke, sve imaju napisano, točno se zna tko je što koliko dobivao, dobro nemamo baš sva ta izvješća pa onda neka krenu tim putem i za početak će ju doći barem do nekih 100-tinjak, a možda i više milijuna za početak kuna. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Kolega Kajin, kad ste me već osobno spomenuli, a i čak i moju obitelj zbog jedne druge stvari koja je poznata javnosti. Moram reći, ja se neću osvrtat na to, bilo je to davno, ali moram reći da postoje tragovi novca i u Lihtenštajnu dakle u svezi Hypo grupe i Hypo banke, a onda postoje tragovi novca i za ove kapitalce, njih 20-ak u vrijednosti od 1,7 milijarde nekakve eura devizne štednje. Ovdje o Hypo banci se radi u vrijednosti nekakvih milijardu eura, pa kada bi se to samo kažem oporezovali onda bismo sasvim sigurno imali deficit državnog proračuna puno manji nego što sada je. Nažalost o tom izgleda nitko baš i ne vodi previše računa ili su te osobe toliko jake i toliko značajne da zapravo eto nema ni interesa da se to napravi pa nismo zapravo svi pred zakonom jednaki. Po tome nismo, jer za nekakvih 20 000 poreznog poreznog duga osvanete na stupu srama Porezne uprave, a ovdje za milijarde kuna nema nikakvih posljedica. No ono što sam htio reći i posebno naglasiti vašu raspravu o iznosima koje se izdvajaju za tzv. civilne udruge. Te civilne udruge uz ono što ste vi rekli da je to 2013., a vidite ovdje postoji, možda ste vi preskočili tu raspravu, za 2014. Godišnji izvještaj Nacionalne Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u kojoj su ostvareni ne samo prihodi u kunskim iznosima od strane države i lokalnih samouprava negoli i u eurima, a putem programa koje su one kandidirale prema Europskoj uniji. Dakle taj iznos koji primaju civilne udruge od lokalnih samouprava, države pa i Europske iznosi oko 2 milijarde i više kuna što je ukupan iznos kojim raspolaže Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništvo i Ministarstvo kulture zajedno. Pa je li to normalno u državi? Poštovani gospodine Grubišiću, sjećam se te nedjelje negdje ujutro, 7:30, idem na kiosk, kupim novine, pročitao sam ih negdje do 8 sati, htio sam vas nazvati, međutim u međuvremenu promijenili ste broj telefona da mi date broj vašega brata. Ja nisam mogao vjerovati što su neki pod navodnici ugledni sveučilišni profesori bili spremni raditi za opstanak pod navodnicima sustava '80.-ih godina hrvatskim građanima, vašemu bratu ili nekome drugome. Prijetiti smrću bacanjem kroz prozor, mučenje, namještanjem …, nešto je o čemu treba i danas progovoriti. Neću reći da ti ljudi danas ne bi trebali raditi jer je prošlo u nekim novim institucijama 20-30 godina koliko su već zaposleni, a da bi se moralo znati tko su to bi se moralo, iako bi bilo normalno da na sveučilištu i barem u onim krim odjelima naših sudova takvi pojedinci ne mogu radit. Mi o tome moramo govoriti kako se jednostavno iz memorije hrvatskih građana ne bi bi anulirala patnja, muka, suze i sve ono što su pojedinci propatili. Zahvaljujem. Kolega Kajin, niste točno rekli kad ste rekli da je Croatia osiguranje poslovala sa gubitkom. Naime, prije početka privatizacije, postupka privatizacije društvo je poslovalo s dobiti, prema godišnjim financijskim izvještajima zadržana dobit i dobit tekuće godine koncem 2012. godine iznosili su ukupno 382 milijuna kuna, od čega se na dobit tekuće godine, dakle 2012. odnosi 118 milijuna kuna. Dakle prije početka privatizacije. Međutim, problem nastaje dolaskom Krešimira Starčevića, poznatog zamjenika Fonda za privatizaciju koji je bio u aferi sa Hypo bankom prodajom hotela …. Taj isti Krešimir Starčević nakon Fonda za privatizaciju zapošljava se gle čuda u Hypo banci i ponovo se vraća da bi privatizirao Croatia osiguranje. I nije točno rekao kolega Linić kad je rekao da revizor koji je radio reviziju financijskog izvješća Croatia osiguranje i koji se nije složio sa smanjenjem cijena nekretnina za 500 i nešto milijuna kuna, on je rekao da je to smanjenje trebalo biti veće jer je trebalo uzet u obzir od 2009. do 2013. Prvo je pitanje kad se zadnji put uskladila cijena nekretnina, je li se ona usklađivala 2009. ili kad se zadnji put uskladila. Pitanje je koja cijena nekretnina u kojem trenutku je bila usklađena, koju smo cijenu imali početkom 2013. godine. I druga stvar, ono što on nije točno rekao ovdje jasno stoji revizorsko izvješće. Dakle revizorsko društvo koje je pravilo reviziju financijskog poslovanja Croatia osiguranja reklo je da nije u skladu s međunarodnim standardima jer smanjenje vrijednosti ne odražava kretanje na tržištu nekretnina u 2013. godini. Dakle drastično je smanjeno u odnosu na kretanje, na tržištu nekretnina, o tome se radi. I pitanje kad je zadnji put usklađeno sa tržištem, to je suština pitanja. I kad zbrojite dobit i ovo dobivate preko 900 milijuna kuna,

Da gospodin kojega spominjete u Hrvatski fond za privatizaciju, nemojte to smetnuti sa uma, dolazi iz TDR-a a potom se zapošljava u Hypo banci, pa onda lijepo opet u, da najprije u fondu, u Hypo banci a ujedno vrši dubinsku analizu radeći u Croatia osiguranju. Trebalo bi isto tako imati na umu što se dešavalo sa otpremninama nekih drugih direktora koji su prethodili gospodinu Starčeviću, koji su dobivali otpremnine u tom državnom poduzeću od 7 ili 5 milijuna kuna što je za mene … …/Upadica A temeljem sudske presude? Svaka čast hrvatskom pravosuđu ako je to temeljem sudske presude. Neke njihove investicije pratimo u Istri. Da točno, krivo sam se izrazio ali sam mislio na gubitak tržišta Croatia osiguranje, odnosno utjecaja koji su imali na tržište ali želim vjerovati da će novi preuzimatelj stabilizirati to poslovanje, a pogotovo ako uđe u tržišnu nišu tih slovenskih osiguravateljskih društava, ponovo od Croatia osiguranja učiniti ono što je nekada bilo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Predlažem još da čujemo u ime Hrvatskih laburista kolegu Dragutina Lesara. Poštovane kolegice i kolege, gospođo potpredsjednice, zamjenice ministra, glavni državni revizore. Iako neplanirano svoju raspravu o ovoj temi započet ću o nalazu Državne revizije koja se odnosi na proračun. Što se zamjerilo ili što se zamjera Vladi u vezi državnog proračuna? Dio nepravilnosti utvrđenih revizijom za ranije godine ponovljene su i u 2014. Kod nas u Međimurju za ponavljače postoji poseban izraz "bukteše". To je onaj kaj padnu razred pa drugi put triput idu u isti prvi ili peti razred. Sljedeće, dakle bukteši su. Sljedeće Croatia osiguranje. Državna revizija je konstatirala da prodaja udjela države u Croatia osiguranje nije provedeno po zakonu za kojeg oni smatraju da je trebalo poštivati. Nedopustivo je i neprihvatljivo da itko u Saboru pa i i kolega Linić govori da si je neki državni revizor uzeo za pravo tumačiti zakone i sve takve upućujem da pročitaju članak 54. Ustava Republike Hrvatske, unijet 2010. koji jasno propisuje status Državne revizije, Ureda Državne revizije i glavnog državnog revizora. Državna revizija je ovlaštena kontrolirati i tumačiti stotinjak zakona ne samo jedan, a da li je ispravno protumačila. Sabor je mogao već raščistiti temeljem prijedloga Vlade za tumačenje zakona, temeljem inicijative vladajućih klubova. Bilo kako, ali nitko ne pokreće nikakav postupak i sad se ja pitam sljedeće: Da li će Sabor prihvatiti ovo izvješće Državne revizije? Ako da prihvaćamo i konstataciju da se zakon nije poštivao jer tako tu piše. Ako se izvještaj neće prihvatiti ili će to bit poruka najavljivanja smjene u Državnoj reviziji ili će se primijeniti trik da se izvješće prima k znanju, kao to što obično biva kada dolazi do spora. Ali nije dobro ostaviti stvari neraščišćeno zbog Ureda državne revizije i glavnog državnog revizora i zbog Sabora i zbog Vlade i zbog vlasnika Croatia osiguranje i zbog tržišta vrijednosnica. Problem moramo privest kraju oni koji za to jesu ovlašteni ne licitiranjem ja mislim. Tak se zakoni ne tumače. Tak se iz spora ne izlazi. Mjerodavno tijelo donosi odluke nakon rasprave i većina će odlučiti. Ako nema spremnosti u Saboru neka bude to Ustavni sud, ali gorčina u ustima nikome ne smije ostati. Nikome. I to je glavna stvar. I nemojmo više nikome dozvoliti da u Saboru se Državnoj reviziji obraća tamo neki državni revizor nakon ovih odredbi Ustava koje sam pročitao. I to svima mora bit jasno. Ali nije to sve. Piše u nalazu Državne revizije da se Ministarstvo gospodarstva zadužilo za 361 milijun kuna u ime Republike Hrvatske zbog dugova brodogradnji koji nisu iskazani u Glavnoj knjizi, ni izvršenju proračuna, niti u pomankanju sredstava odnosno manjku. Kako je to moguće da se jedno ministarstvo zaduži u ime Republike Hrvatske, da se ne iskazuje ni u Glavnoj knjizi, ni u izvršenju proračuna i ni u deficitu pak zbog toga. Nacionalna metodologija ne vjerujem da bilo što takvoga dozvoljava kolega Šuker. Doći ću i do nacionalne metodologije. Nije to sve. Vlada je trebala, a nije donijela odluku po kojem će fondovi, zavodi i druge pravne osobe sa javnim ovlastima višak svojih sredstava morati uplatiti u državni proračun. Pa zbog toga oni to nisu učinili i ostalo je njima na raspolaganju. U državnom proračunu fali novaca. Da, gdje je ostao? Tamo. Zašto? Jer nema odluke koja je zakonom trebala bit donijeta. Dobro. Što se tiče pomoći izvoznicima u HBOR-u propis je da se te garancije u ime Hrvatske mogu davati do 3 milijuna. Da, to je 5 milijuna. Ako je trebalo 5 milijuna jel' problem mijenjati pravila, propise? Ili je zbog spremnosti na donošenje teških odluka kao što je jučer reče premijer bolje kršiti propise i zakone. Zdravstvo. Uloženo 6 i pol milijardi u sanaciju i još ostali dugovi samo HZZO-a milijardu 890. Kolegice i kolege, 9 mjeseci na dnevnom redu čeka Prijedlog zaključaka kluba Laburisti da raspravljamo o učincima sanacija zdravstvenog sustava i nikako da tu temu rasprave otvorimo. ući u novi, morate ući u novi program sanacije zdravstva, a da nismo napravili analizu učinaka prošle sanacije i zato su sve one neuspješne. Zato što nikad ne radimo analizu učinaka. I sada stajem kod nalaza Državne revizije i njihovih zamjerki načinu gospodarenja javnim narodnim novcem, izdvojio sam samo najbitnije. I ako to sve skup nije dovoljno ozbiljno da se zabrinemo onda Državna revizija više i ne treba raditi ovu reviziju državnog proračuna ako iza toga nema nikakvih pomaka, ako je Vlada iz godine u godinu …/Govornik se ne razumije./… u svemu tome. Ako ste primijetili u prikazu makroekonomskih okruženja koji su utjecali na ostvarivanje takvog proračuna kakav je spominje se doduše sramežljivo i deflacija koja je obrazložena činjenicom između ostalog da je došlo do pada domaće potražnje. Kada smo raspravljali o Izvješću HNB-a i ona je sramežljivo spomenula deflaciju. I nikom ništa. I o tome se naročito oni koji danas dijele lekcije svima pa i svojim bivšim stranačkim kolegama ne osvrću. Deflacija odgovara vlasnicima novca čija imovina postaje sve vrednija, a istovremeno smanjuje potrošnju što dovodi do porasta nezaposlenosti gospodarskih kriza. Kada do pada cijena dođe zbog porasta produktivnosti, razvoja tehnike, tehnologije i organizacije ili smanjenje poreza to je dobro. Međutim, u svim ostalim slučajevima pad cijena dovodi do propasti pojedinih gospodarskih grana a ako deflacija duže traje dolazi i do teških gospodarskih kriza, stagnacije gospodarstva, depresije, rasta nezaposlenosti i pada investicija. Hrvatska je u deflaciji. Plašili su nas inflacijom cijelo vrijeme. Teoretičari kažu ako je inflacija zlo deflacija je neman, čudovište i razara gospodarstvo daleko više od same inflacije. Iz Izvješća o izvršenju proračuna vidljivo je da su prihodi s naslova PDV-a u 2014. bili 40,9 milijardi, godinu dana prije 40,2 milijarde. Dakle, rekao bih da stagniraju ili neznatno rastu. To je prvi podatak koji upućuje na da padom domaće potražnje i kupovine jedan od razloga je deflacija. Nadalje, kod naplate trošarina jedini pomaci, a najznačajniji udio trošarina su trošarine na električnu energiju koje su sa 6,4 porasle na 7 milijardi i 100 i duhana 3,6 na 3,8. I kod kave trošarina na kavu je porast pa izgleda da su najveći doprinos u povećanju od trošarinskih prihoda napravili kavopije i pušači, koliko god to apsurdno zvučalo. Dobro je da je zaduživanje izvršeno manje od planiranog, dakle s 35 milijardi, a ne 42,6 kao što je to prvobitno planirano. Međutim, podaci o kretanju potrošnje kućanstva pokazuju da 2012. je ona pala 3% pa na taj pad od 3% u 2013. 1,3 i na taj pad još 0,7 u 2014. Kad pogledate one porezne prihode od PDV-a i ovaj podatak dolazite do toga ono što smo od početka mandata upozoravali da upropaštavanjem kupovne moći stanovništva nećemo izaći iz krize. I kada se pad potrošnje kućanstva počeo smanjivati počela je rasti djelomično i proizvodnja. Investicije, a sjetite se definicije deflacije koju sam vam pročitao, što se dešava kad je deflacija? 2012. bruto investicije u fiksni kapital bile su u minusu 3,3%. Pa na taj minus u 2013. -1, a u 2014. još -4%. Pa onda molim vas kad govorimo o investicijskoj klimi u Hrvatskoj osim birokratskih prepreka, nesređenih zemljišnih knjiga, čestih poreznih promjena, svega ostalog upamtimo da deflacija utječe na pad investicija jer potrošači očekuju daljnji pad cijena i ne kupuju trajna dobra, a investitori očekuju daljnji pad i cijene kapitala tehnike i tehnologije i čekaju i iščekuju još povoljnije cijene. I u toj odgodi potrošnje, u tom odgađanju te potrošnje ulazimo u spiralu da pada proizvodnja jer je pao plasman, jer je palo tržište i pala prodaja, potražnja. I sad pitam, zar doista o deflaciji kao jednom od faktora nastavka gospodarske krize uopće ne treba više raspravljati? Ostat će ovo što sam ja rekao, to nitko ne uočava kao ozbiljni problem osim nekoliko ekonomskih stručnjaka u Hrvatskoj koji uporno se trude na to upozoriti. Ni HNB ni Vlada ni Ministarstvo financija ni itko drugi ne shvaća ili prikriva zapravo da je to osnovni problem, da tu počinje naš novi problem. Zanimljivo je da u makroekonomskim okruženjima turizam nije spomenut ni u negativnom ni u pozitivnom kontekstu. Turistička sezone prošle godine nikako nije utjecala na ništa jer se ne spominje. Možda i zato, možda evo ja karikiram, što smo u Hrvatskoj razvili strahovito veliki kapacitet tzv. all inclusive turizma, sve je sadržano. Na 1 dolar potrošnje u tom vidu turističke ponude nacionalna ekonomija ima koristi od 5 centi. To nije moj izračun, to je izračun europskih stručnjaka za turizam. Od 1 dolara potrošnje nacionalna ekonomija ima koristi 5 centi i to je točno. Idemo i dalje to tako razvijati i onda ćemo govoriti da ćemo hrvatsku hranu prodavati u turizmu. U ovom turizmu ne prodaje se ništa hrvatskog osim komunalne naknade, struje i vode, ali ne one u flašicama ona dolazi avionima ili brodovima, ove koja ide za sanitarne potrebe i to je sve. i to je sve. I završavam slijedeće, iz ovih svih podataka i revizije i izvršenja proračuna dva zanimljiva, idemo monetizirati i ugovorit autoceste. Pa mi imamo monetizirani dio cesta u Hrvatskoj i ugovore sklopljene. Bina-Istra 227,2 milijuna kuna u prošloj godini je hrvatski narod iz državnog proračuna isplatio koncesionaru. Piše, piše. A Zagreb-Macelj 38,5 milijuna se platilo koncesionaru. Jer imamo, imali smo idealno dobre i sposobne stručnjake koji su sastavili i potpisali takve ugovore i država koncesionarima plaća, ne oni nama nego mi njima. To je naše iskustvo u monetizaciji cesta nije važno kojih, to je naše iskustvo, to je naša sadašnjost, svakodnevnica. Ove podatke sam iznio samo zbog onih koji još nikako ne razumiju zašto je takav veliki otpor pokušajima pokušajima monetizacije autocesta i koncesijoniranja autocesta i svi oni koji ga zagovaraju ne ulijevaju, a naročito sadašnji ministri, naročito sadašnji resorni ministar ne ulijeva mi ni minimum povjerenja da je u stanju sastaviti i potpisati ugovor koji bi išao u korist RH. Hvala lijepo. Kolega Lesar, vaš slikoviti i svima razumljiv govor je objasnio mnogo tema i iz ovog izvješća, a i iz stanja gospodarstva i financija RH ne samo ne samo u 2014.nego i još iz daljega. Kada, ajde počet ću od kraja, dakle od turizma, i kada govorimo o turizmu i prihodu od nekih 8 milijardi to bi o tome značilo onih 5 centi da je zapravo gospodarstvo RH uprihodovalo ukupno 40 milijuna eura kažete onih 8 milijardi sve skupa koje se govore o zaradi od turizma. No, ono što sam ja htio posebno istaknuti u vašem govoru je brodogradilišta. Dakle 50 milijuna eura ili 360 milijuna kuna je zapravo neproknjiženo, pa tako bi ja to nazvao kao laik za ekonomiju, to je neproknjiženo a dato je brodogradilištima dakle u prošloj godini. Kako se to može uopće dati a da se ne proknjiži nema nigdje u podacima itd. …/Govornik se ne razumije./… osim u nalazu državne revizije. Kada ste govorili o o deflaciji i dakle padu cijena i o koristima koje netko ima, to je jedna mala, mala manjina a zapravo svi skupa zbog čekanja investitora na stand byu su da bude deflacija možda još i veća kako bi tek onda investirali. Imamo ukupnu štetu svi. I o o tome da, posebno sam htio istaknuti nalaz državne revizije koji je bio i prije ovdje, imali smo izvješće državne revizije, dakle o tome da intelektualne usluge imaju udjela u plaćama u državnim službama samo od 2% a intelektualne usluge prema nalazu državne revizije zauzimaju puno više postotaka od 2%, pa onda i ona Croatia full of life koji je plaćen 2 milijuna i 800 tisuća kuna i neki drugi poslovi spadaju u te intelektualne usluge, dakle puno je više novaca dano a da nitko ne reagira na taj premašaj u 2%, nitko. Kolega Boro, kada sam govorio o onih 5 centi po dolaru napomenuo sam da se to odnosi na onaj vid turizma all inclusive sve uključeno, dakle ne općenito za turizam, to je ono kad vam je sve ograđeno, gdje su zaštitari, gdje građani ili ostali turisti ne mogu ni prismrdit, dakle gdje se prodaje sve strano ili je sve uključeno da ne bude zabune. A kad je u pitanju deflacija, običnom čovjeku, ljudima se čini da je dobro kada cijene padaju i u općoj potrošnji i svugdje i ne razumiju kako se može pad cijena uzrokovati gospodarsku krizu i upravo očito jest tome problem da nitko ne može, zato što se o tome eto ne vode rasprave i ne piše dovoljno razumjeti da je deflacija razornija od inflacije za jedno gospodarstvo. **Zgrebec, Dragica Kolega Lesar, pa krenut ću od onoga zadnjeg što ste govorili o udjelu turizma. ne znam koje su to procjene ali je činjenica da turizam čini čak 17% BDP-a Hrvatske, to je udio turizma u BDP-u. Sad na koga se on raspodijelio i koliku korist imaju privatnici a koliko država itd. to je moguće da negdje ste na nekoj analizi moguće i tako analizirati, ali generalno on je izuzetno važan motor za hrvatsko gospodarstvo. Ja se slažem da je to pretjerano što se tiče postotka. Jer recimo zemlje koje su znatno turističkije ajmo tako reći od Hrvatske kao što je Francuska koja ima najveće prihode, najveće prihode, najveći promet u turizmu i zemlja koju se najviše posjećuje na svijetu, u njih udio turizma u BDP-u je svega 3%. I to je dobro to znači da je snažna ekonomija, znači da je snažno gospodarstvo. Ali ono što je bitno vezano za Croatia-u osiguranje, gledajte mi imamo danas problem da predsjednik Sabora ne dozvoljava Nacionalnom vijeću koje je formirano kao drugo radno tijelo prijedlog zaključka po kojem bi se zadužila Državna revizija da izvrši reviziju privatizacije Croatia osiguranja. na ovaj način zapravo vrijeđajući glavnog državnog revizora i njegove suradnike generalnu Državnu reviziju pokušava njihovu ulogu svesti na možda možda neutemeljeno itd. Međutim, činjenica je da je ovo napravljeno po međunarodnim standardima činjenica da nije u skladu sa zakonom koji je na snazi, činjenica da postoje brojni propusti i čini se da bi trebali utvrditi na koji način je privatizirano Croatia osiguranje. Tim više što znamo tko je došao u Croatia-u osiguranje da bi je pripremio za prodaju. Ja mislim da su stvari više nego jasne. Brojem i iskazivanje turističke sezone kroz brojenje noćenja ne znači ništa i mene će uvijek zanimati samo sljedeće, koliko je porezni prihod od turizma pod a) i pod b) koliko je profita ostvarenog ostalo u Hrvatskoj, dakle koliko je profita ostalo u Hrvatskoj. A broj noćenja i broj turista me uopće ne zanima. Josip (Nezavisni)** Zahvaljujem se na poticajnom izlaganju. Htio bih samo dvije stvari kratko reći. Ovdje je pitanje koje se tiče turizma, ne kritiziram turizam kao našu prioritetnu djelatnost nego činjenicu da se plaća izvan zemlje i da od toga zemlja nema ništa i nacionalna ekonomija isto tako ništa. No javljam se zbog drugog. Zadatak Državne revizije je da nosi loše vijesti, ako to ne bi radila ne bi nam trebala. Ako Državna revizija ne bi nalazila nepravilnosti onda ni ustavna zaštita ne bi bila potrebna. Oni su glasnici loših vijesti, ali to ne znači da mi loše vijesti ne smijemo smatrati nečim što nije poticaj da popravimo ono što je pronađeno. Zbog toga zahvaljujem se gospodinu Lesaru ali ujedno malo dovodim u pitanje mogućnosti odluka. Ako prihvatimo nalaz Državne revizije onda smo potvrdili poslovanje koje je u skladu sa njihovim pravilima koji uključuje osim toga i preventivu i edukaciju. Nije samo utvrđivanje nepravilnosti. Ako ga pak odbijemo onda smo zapravo nametnuli zadatak onima institucijama i Vlade u cjelini koje su se našli prozvani u tom izvješću. Međutim javljam se zbog toga što smatram neprihvatljivim treće,

ne sudionici, postajemo glavni i jedini krivci. I slažem se i sa pristupom prihvaćanja i odbijanja. I to znači da se slažete sa mnom da stvar moramo istjerati do kraja? Odlično. A turizam sam spomenuo upravo zbog toga što imam osjećaj, dakle ja nisam stručnjak za turizam, ali da struktura i oblik našeg turizma u većoj mjeri potiče rast vanjske nego hrvatske ekonomije. To me žalosti. Nastavit ćemo raspravu u 15,00 sati. Prvi na redu će biti kolega Krešimir Bubalo. Hvala vam